съвет. Забавихме се 10-15 мин., за да могат лицата, които сме поканили – министър-председателя и министъра на икономиката, енергетиката

Моля народните представители да гласуват.

да поканят господин Лефтеров и госпожа Харитонова в пленарната зала. Ще започнем разискванията. Вярвам, че в това време към нас ще се присъединят министър-председателят господин Марин Райков и министърът на икономиката,

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, преди да направя своята процедура, бих искал да попитам, господин председател, защо не са тук министър-председателят и министърът на икономиката, енергетиката Беше създадена една практика в миналото Народно събрание заседанията на Министерския съвет да се поставят над работата на Народното събрание. Те са уведомени още вчера за необходимостта от присъствие на днешното заседание. Затова Ви моля да отговорите на този въпрос. Правя процедурно предложение

с представителите на кабинета, че е възможно да има такова решение на Народното събрание, уведомени са. Преди около половин-един час след диалог отново е изпратено изключително официално писмо, макар че и вчера бяха изпратени такива писма. Предлагам да започнем заседанието. Ще вляза отново в комуникация с министър-председателя и министъра на икономиката и енергетиката и вярвам, че те ще спазят конституционното изискване, което

Обръщам се към вносителите на искането за изслушване

с удивление установих, че през 2013 г. България се намира в една лъжовна реалност, създадена от предишните управляващи и поддържана от служебното правителство. В тази лъжовна действителност всичко изглежда наред – икономиката процъфтява, енергетиката няма проблеми, намират се резерви от стотици милиони в нея, има възможности за понижаване цената на тока. действителност е много по-различна – в енергетиката липсват стотици милиони левове, а цената на тока за гражданите се увеличи през зимните месеци два пъти. В тази истинска действителност енергетиката на страната е пред колапс. Уважаеми колеги, днес имаме много важна задача – не можем да останем в лъжовната действителност, трябва да излезем в реалността, а тя не е лесна. В един момент може да се събудим в българска държава, в която може да бъде тъмно и студено. Некомпетентността на правителството на ГЕРБ доведе до срив потреблението на страната на енергия. В последните 60 години потреблението не е било толкова ниско. Само за три години индустриалното потребление на електроенергия спадна с 40%. Всеки месец от началото на годината българската енергийна система губи по над 100 млн. лв. В истинската реалност АЕЦ „Козлодуй”, мини „Марица-Изток 2”, НЕК, Българският енергиен холдинг са пред фалит.

енергиен холдинг не му позволява да получи финансиране и да изплати едновременно дивидента, искан от държавата. Смятам, че българските граждани трябва да научат истината за енергетиката. През изминалите четири години Държавната комисия за енергийно и водно регулиране се превърна от регулатор на един чувствителен пазар в изпълнител на политически поръчки. Изглеждаше сякаш една група смели хора вървят и се борят с енергийната мафия, разгромяват лошите вредители и спасяват гражданите, а всъщност по неясни причини цената за износ се увеличи посредством увеличаването на цената за пренос. България за първи път се превърна от износител на ток в транзитна държава. Ние допуснахме румънски и унгарски ток да преминава през нашата територия и да се продава в Турция и Гърция, докато нашите централи не работят. Нека да Ви припомня, че само за 18 месеца правителството на ГЕРБ допусна да бъдат включени в енергийната система около хиляда мегавата, повтарям хиляда мегавата, слънчеви централи, които доведоха до допълнителен хаос в цялата система.

таксите, решенията падат в съда, скъпи колеги, и много скоро това ще се окаже огромен проблем. За четирите години управление на ГЕРБ, говорейки за срива в икономиката, близо шест пъти спаднаха чуждестранните инвестиции, като само около 75% бяха в енергетиката. Тези инвеститори вече ги няма и ние ще трябва да се справяме отново с липсата на инвестиции, с икономическата криза и липсата на потребление. За съжаление и служебното правителство не предприе никакви мерки да огласи истината за енергетиката и да предприеме адекватни мерки за решаването на основните проблеми. Предложи се план от седем точки, които сами по себе си бяха неразумни, да не говорим, че не бяха изпълнени. Защо не се направи анализ какво е реалното състояние, къде изтичат огромни средства? Защо пред българската енергетиката наистина стои огромен въпрос – ще я има ли, или няма да я има? Отново подчертавам, уважаеми колеги, че днес пред нас стои въпросът да предложим на българското общество истината. Трябва да си кажем как е възможно хора, които нямаха никаква компетентност в областта на енергетиката, да бъдат на управленски постове. Защо господин Валентин Николов още стои като изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй”? Защо се смениха петима директори на НЕК? Защо БЕХ не можа да подпише преди няколко дни новия заем и как точно ще се изплати той към „БНП Париба”? Пред нас наистина стои огромна отговорност, ние трябва да я поемем и да предложим решения на всички наболели проблеми. За мен е изумително това, че и служебният министър, който, за съжаление, го няма, миналата седмица заяви отговорно, че той не би инвестирал в българската енергетика. Представяте ли си докъде стигнахме – министърът на икономиката, енергетиката да заяви, че той не би инвестирал? Много ми се искаше да му задам този въпрос, дано да имам тази възможност. На нас ни трябва отговорно и смело управление, което да може да реши всички тези проблеми. Преди да стигнем дотам, наистина трябва да установим каква е реалната ситуация. Затова моите конкретни три въпроса към отсъстващите представители на служебното правителство са: Какво е финансовото състояние на БЕХ, АЕЦ „Козлодуй”, ТЕЦ „Марица-Изток-2” и каква е точно липсата в енергийната система, предизвикана от некомпетентността на предишните управления – имам предвид служебното правителство и това на ГЕРБ, и как смятат да решат този проблем? Какво направи служебното правителство, за да върне на България традиционните й позиции на износител на електроенергия? И последен въпрос, тъй като господин Василев обяви, че има резерви от 240 млн.лв. за намаляване цените на електроенергията, да бъде така добър да обясни къде с точност са тези 240 милиона?

Господин председател, колеги! Виждаме, че министър-председателят – временният, да кажа, който си отива, се гаври с българския Парламент, и министърът на икономиката и енергетиката.

Не възразявам да подложа на гласуване предложението, но моля квесторите още веднъж да проверят дали са тук министър-председателят и министърът на икономиката и енергетиката някъде в Събранието, защото имахме такава комуникация с техния кабинет и нямаше никакъв проблем да бъдат тук. Ще го подложа на гласуване. Все пак доброто взаимодействие между властите предполага и един диалог между тях. Господин Сидеров – процедура, заповядайте. Господин председател, предлагам процедура. Нашата парламентарна група, нашите активисти имаме опит с посещенията в Министерския съвет по времето на господин Райков но тъй като тогава не бяхме народни представители, той беше мобилизирал цялата охрана и НСО да се блъскат с нас и да не ни пускат. Сега няма как да не ни пусне. Ако не се явят тук, ние можем да отидем и да ги доведем.

доразвия процедурното предложение на господин Делян Пеевски. Предвид факта, че това заседание се излъчва пряко, е добре всички зрители на Националната телевизия и слушателите на Националното ни радио да знаят, че служебният кабинет подлежи на пряк парламентарен контрол с изключение на най тежката форма – вот на недоверие. Разбирам, че тече заседание на Министерския съвет, но нека бъдем наясно – онова, което трябва да се промени радикално в рамките на мандата на Четиридесет и второто Народно събрание, е, че Министерският съвет, който и да е той, ще бъде функция на законодателния орган, а не обратното.

Сега ще направим всичко възможно и министърът на икономиката да дойде. (Шум.) Уважаеми колеги, моля за тишина в залата! Уважаеми господин министър-председател, всъщност при представянето на искането за изслушване господин Явор Куюмджиев зададе най-общо три въпроса: относно финансовото състояние на АЕЦ „Козлодуй”, на Българския енергиен холдинг и на ТЕЦ „Марица изток 2”; какви мерки са били предприемани от служебния кабинет за възстановяване на традиционни пазари на ток – господин Куюмджиев, правилно ли съм записал въпросите, които поставихте;

за намаляване на цените на тока. Това бяха трите въпроса, развити в предложението за изслушване. Уважаеми народни представители, искам да Ви припомня, че с оглед на нашето решение в залата са господин Андонов, госпожа Харитонова и господин Лефтеров, които също

Включително колеги от залата ми подсказват – изложение за цялостното състояние на нещата, извън тези три въпроса, ако имате допълнителна информация, ще е полезна. Заповядайте, господин Михаил Андонов, имате думата

Българският енергиен холдинг приключи 2012 г. като индивидуален отчет с 356 млн. лв. печалба, а на консолидирано ниво с 15 милиона печалба преди данъците.

Българският енергиен холдинг проведе процедура за избор на финансираща банка за провеждане на облигационен заем след получаване на кредитен рейтинг от „Фич”, който е 2b+. Проведохме процедурата. От шест банки беше избрана „Сити груп”. Тя обезпечи мостово финансиране в размер на 195 млн. евро.

случат в Лондон, Люксембург, Виена и Берлин инвестиционните борси. По направените разчети и прогнози на пазара се очаква този облигационен заем да бъде успешно приключен.

големите газови проекти „Набуко” и „IGB”, интерконектора „България – Гърция” за покриване на собственото участие. Това мога да Ви кажа, без да съм се подготвил с някаква конкретна информация. Ако има интерес за по-подробна информация, съм готов да я подготвя в писмен вид и да Ви я дам в съответен срок. Останалите лица бяха съответно информирани за днешното изслушване, така че очакването към тях е да са се подготвили по-добре по зададената тема, а именно госпожа Харитонова, господин Василев, господин изпълнителният директор на НЕК и господин Райков. В каква последователност искате да вземете думата?

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, нека да се придържаме към дневния ред.

ще изслушваме съответните длъжностни лица и по колко време и по колко въпроса ще им бъдат зададени от съответните парламентарни групи. (Шум от ГЕРБ.) Тръгнахме с емоцията, че министър-председателят не е пристигнал,

за цялостното състояние на енергетиката в България, след това министърът на икономиката и енергетиката и да вървим по схемата, която ни е предоставена като дневен ред. дневен ред. Аз се заблудих от въпросите, които Вие зададохте предварително към министър-председателя, изхождайки от представянето на господин Куюмджиев, което наруши цялостната схема на нашата работа. Това е моето процедурно предложение. Благодаря Ви. Уважаеми колеги, за всички, които са се разсеяли при приемането на процедурните правила, да припомня, че съгласно тях след развиването на питането, направено от народния представител Явор Куюмджиев, изслушваните лица могат да информират Народното събрание по въпросите – предмет на изслушване. Предвид закъснението на служебния премиер дадохме възможност, докато се ориентира в темата, да говорят присъстващите други три изслушвани лица. Ако господин Райков вече е в състояние да се включи в дебата, му давам думата. Напомням, че след неговото изложение ще последва изложение на служебния министър на икономиката, енергетиката и туризма, след това на председателя на ДКЕВР, след това на изпълнителния директор на НЕК. След това според процедурните правила народните представители от всяка парламентарна група ще могат да заявят по два въпроса към всяко едно от изслушваните лица. Те ще имат съответно в същия ред възможност да отговорят. Накрая ще приключим с изявление в рамките на 10 минути от всяка една парламентарна група. Заповядайте, господин Райков.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 Бих искал като начало на своето изложение да Ви поздравя всички с встъпването Ви в тази високоотговорна функция, да Ви пожелая успех, сговор. Това, което аз многократно съм казвал, че днес българският народ очаква от своята политическа класа, е решение, а не конфронтация. Това е и причината, поради която се отзовах така бързо на поканата, която получих от Вас и която дойде при мен преди няколко минути при мен във вид на телефонно нареждане от секретарката на председателя. Следователно аз изпълнявам нарежданията на секретарката на председателя и прекъсвам Министерски съвет, за да дойда да направя това изложение. Ще Ви кажа няколко думи, благодарейки, разбира се, за Вашата покана, благодарейки сърдечно за Вашата покана, включително и Вашата, господин председател, за това, което, разбира се, ние получихме като ситуация в момента, в който поехме тегобите на управлението на тази страна преди два месеца и нещо – тези два месеца, за което Вие сега очаквате ние да Ви дадем логично отчет. Държа да кажа, че това, което ние заварихме, не е следствие на натрупани за 4 години диспропорции, а вследствие на натрупани за почти две десетилетия проблеми в българската енергетика. Всички Вие прекрасно знаете това и сред Вас има брилянтни експерти, хора, които познават в подробности ситуацията в енергетиката и знаят много добре кои са реалните проблеми, които ние наследихме. Заварихме, разбира се, една система с тежки диспропорции от 20 години, която система беше пред срив поради свръхпроизводство с оглед начина на управление през тези години. Вие знаете много добре, че България в момента има производство 12 хил. мегавата, а цялото потребление, включително износа, е около 5 хиляди. Заварихме система, която бе изправена пред финансов банкрут поради неправилно ценово образуване през последните ценови периоди. Отварям скоба, за да кажа, че ДКЕВР е планирала в предишния ценови период прогнозираното количество зелена енергия в пъти по-малко от реално произведената и платена енергия. Това на практика отвори финансова дупка в размер на стотици милиони лева в момента. Освен това, уважаеми дами и господа народни представители, ние заварихме една нормативна база, която не отговаря на европейската директива и която принуждава държавата в лицето на НЕК да купува енергия от заводски централи и топлофикации даже и тогава, когато те не са високоефективни и без тяхното производство, както се предполага, първо да отива към парополучателите. Ние заварихме дългосрочни договори за изкупуване на енергия на изключително високи цени – цените, които плащат българските граждани, цените, заради които българските граждани излязоха на улицата на справедлив протест. Протест, който беше, както казвам, следствие на всички тези натрупани през годините диспропорции. Заварихме също така и един огромен дълг на НЕК, свързан с изграждането на АЕЦ „Белене”, който имаше падеж вчера и беше успешно рефинансиран. Всичко това допълнително усложнява и без това тежкото положение на НЕК. Вие чухте преди малко изложението, което беше направено. Заварихме, разбира се, изключително тежки неефективности в държавните предприятия. Само за два месеца синдикатите, заедно с директорите на предприятията, успяха да открият резерв от 235 млн. лв. Вие разбирате за каква неефективност става дума. Ние открихме този резерв за един разумен период от време в диалог със синдикатите и с директорите на предприятията. Аз не съм от четири години министър-председател. Държа да кажа, че ние положихме максимални усилия и смятам, че направихме максимума, за да овладеем промените в системата. Като начало сме на път да овладеем свръхпроизводството, което е в основата на всички проблеми в енергийната система поискахме проверка за изпълнението на това дали комплексните разрешителни на някои от старите топлоелектрически централи се изпълняват така, както повеляват европейските изисквания за опазване на околната среда. Както вече казах, ние заварихме законова база, която регламентира начина на събиране на зелената и на кафявата добавка, което не позволи нито на министерството, министърът е тук, нито на ДКЕВР да преструктурират ценообразуването, така че да се отпуши износът. За да оставим на нашите наследници ясна картина за състоянието на енергетиката, потърсихме и получихме съгласие за съдействие от Европейската комисия и Световната банка, които в момента извършват тези анализи. Вие знаете, че аз лично имах дълъг разговор с председателя Ромпой и той се съгласи да ни бъде оказано това съдействие, за да може извън всякакво съмнение да бъде обективността на това, което ние предлагаме като анализ, и мерките, които произтичат от този анализ. Ограничихме производството на V и VІ блок на АЕЦ „Козлодуй”, а впоследствие, когато V блок излезе в планов ремонт, това създаде условия да изпуснем язовирите и съответно, от една страна, да избегнем наводненията в този период на годината, а от друга страна, да доставим евтин ток от язовирите в системата, респективно в микса. За първи път, държа да подчертая, всички участници в системата седнаха на една маса в условията на пълна прозрачност и започнаха да обсъждат реалните проблеми в системата с цел тяхното разрешаване. Това – държа да го подчертая – стана не без участието на гражданското общество по време на заседанията на наречения от нас Обществен съвет към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Тези заседания бяха често много бурни, но те дадоха, първо, израз на нашето желание да работим в условията на пълна прозрачност и, второ, привлякоха всички участници към общите ни решения и към общия ни анализ. Нищо не е скрито, нищо не е покрито, нищо не е направено зад гърба на хората. Може би такава практика е повече или по-малко иновация. прие три наредби за въвеждането на Третия енергиен пакет. Би трябвало да са четири, но в момента на публично обсъждане е подложена последната наредба, която е част от пакета. Както казах, прозрачността от самото начало е основна наша грижа. Поради това по безпрецедентен начин ние разсекретихме 200 договора в областта на енергетиката и ги качихме на сайтовете, така че всички Вие да имате достъп до тях!

Вие знаете много добре – тези от Вас, които са специалисти, между Вас има много добри такива, ние заварихме европейско ограничение на износа за Турция по технически причини. От капацитет 1200 мегавата по ограничение можехме да използваме само 266 мегавата. Работихме с европейските институции и успяхме да увеличим този капацитет на 366 мегавата. От един месец работим с Турция, за да можем да използваме „капацитет на остров” – тези от Вас, които са специалисти, знаят за какво става дума. Възможностите за износ са налице и аз искрено се надявам, че турската страна ще приеме да се сключат такива споразумения, които позволяват износ на ток. Това са само с няколко изречения нещата, които ние сме правили. Поради това че идвам директно от Министерския съвет, не съм имал време да подготвя по-продължително и значително по-конкретно изложение. Дотолкова доколкото Вие ще имате възможността да чуете госпожа Харитонова, имахте възможността да чуете какво е положението в НЕК, ще имате и възможността да чуете моя министър на енергетиката. Той също ще може допълнително да даде отговор на въпросите, които Ви вълнуват. Благодаря Ви за вниманието и Ви желая успех. Днес сутринта в 9,00 ч. е изпратено писмо, в което казваме, че е постъпило искане и че след решението на Народното събрание ще бъдете уведомен за деня и часа на провеждане на изслушването. По-късно, в 11,00 ч., е изпратено писмо за 11,30 ч. Моля да приемем това недоразумение в комуникацията като забавено движение. Извинявам се още веднъж за причинените неудобства. Уважаеми господин министър, имате думата – заповядайте по темата на изслушването. Благодаря Ви. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Министър-председателят доста подробно каза какво е свършено през последните два месеца и какво заварихме в системата. Това, което искам да подчертая и мисля, че сте го видели, тъй като всичко, което правим, беше публично показано, е, че подходът, който избрахме в системата, беше да решаваме проблемите занапред, а не да тръгнем да ровим назад – кой какво направил, кой какво не направил, защо се е стигнало до проблемите. Ровенето назад –основното нещо: всичко, което сме видели, отива към прокуратурата. Това е техният прерогатив.

Има два подхода към решаването на проблемите. За нас беше изключително важно кой подход ще поемем. Единият подход към решаването на проблемите беше с командно-административни мерки да наложим запори, забрани, да вдигнем телефона и да нареждаме на ДКЕВР какво да прави, нищо че е независим регулатор; да се опитаме да наредим системата по начин, който на нас ни харесва, пренебрегвайки договорите, пренебрегвайки независимостта на регулатора, пренебрегвайки международните правила, които важат и за България като член на Европейския съюз. Това е лесният подход и грешният според мен. Другият подход, който можехме да приемем, е да помолим госпожа Харитонова да отложи ценовия период от 1 юли на 1 септември или 1 октомври и да прехвърлим проблема на следващото правителство – да кажем „проблем няма”. Това също щеше да бъде лесен и изключително грешен подход. Ние заварихме тежко състояние и моето лично убеждение беше, че единственият начин да излезем от тежкото състояние и да не влизаме пак в него е е да работим с всички хора в тази система, независимо дали те ни харесват, или не ни харесват – от миньорите, през ТЕЦ-овете, през представителите на заводските централи, през представителите на възобновяемите източници, до гражданите с представители на ДКЕВР, на министерството, на държавните предприятия, за да можем да се съгласим какви са проблемите, а не да се караме и да си прехвърляме топката от едната в другата градинка. За да можем, след като се съгласим какви са проблемите, което съгласие мисля, че вече постигнахме, да започнем да очертаваме начина за тяхното решаване – по един законов начин, който няма да ни доведе до наказателни мерки от Европейския съюз за намеса на държавата в пазара. Начин, който няма да ни накара да нарушим дългосрочните договори, а ще седнем на масата и ще ги предоговорим с двете страни. Начин, който ще ни позволи първо да си оправим нашите неефективности в предприятията и след това да натоварваме гражданите с високи сметки за ток – те да плащат за тези неефективности. Начин, който ще прегледа българското законодателство и ще види кой къде е успял да се излобира, какви промени спрямо европейското законодателство. Така че, когато Европейската директива каже – високоефективни централи са тези с поне 10% ефективност и първо трябва парополучателият да изкупи тока, а след това останалият ток да бъде продаден на хората на по-висока цена, ние това сме го транспонирали, като високоефективни централи са, в общи линии, всички централи с комбинирано производство, а не тези с 10% ефективност.

Всички тези неефективности да бъдат показани и да се работи те да бъдат отстранени. В момента, в който тези неефективности ги махнем със закон, защото само Вие можете да направите това –ние като правителство няма как да го направим, съобразим след това наредбите на ДКЕВР с тези нови законодателни промени, съобразим наредбите на министерството с тези нови законодателни промени, тогава започваме да решаваме истинските проблеми и започваме да вземаме тежките решения. Когато имаме свръхпроизводство, е ясно, че някои мощности ще могат да произвеждат, само ако те намерят пазар извън страната. В противен случай те ще трябва да спрат да произвеждат. Целият този процес в момента върви и с индустрията, и с гражданите, и с Обществения съвет. Аз искам да поканя представители от всички парламентарни групи на една среща – това беше нашата идея, за да можем това, което сме постигнали до момента да го оставим за следващото правителство, за да може да се подходи отговорно и да имаме трайно решение на проблемите, което да бъде съобразено с това да не се повишава цената на тока, а не да наложим с диктат: „Няма да вдигаме цената”, или да го отложим за три месеца и да кажем, че няма да я вдигаме, и след три месеца какво правим? Как ще запълним дупката, която в момента има в системата? При сегашното ценообразуване, сегашните договори, сегашната нормативна база всяка година има стотици милиони, които не достигат в системата на енергетиката. Част от тези стотици милиони трябва да излязат от неефективности на държавните предприятия. Част от тези стотици милиони трябва да излязат от производителите на зелена енергия, които да си поемат разходите по балансиране, разходите по резерв. Част от тези неефективности трябва да дойдат вследствие на предоговаряне на договорите за „Марица-1” и „Марица-3”. Част от тези неефективности трябва да излязат вследствие на промяна на нормативната уредба и прилагането точно както е заложено в европейската директива – на Директивата за ефективна когенерация. Това са тежки политически решения, защото те те променят съдбите на хората, които работят в тази система. И ние като служебно правителство, експертно, сме подготвили голяма част от тези решения, но ние като служебно правителство няма как да ги вземем. Можете да ги вземете само Вие, защото Вие сте овластени от народа да вземате тези решения! Това, което ние можем да направим и това, което аз Ви предлагам, е да седнем на една маса, да Ви покажем ние докъде сме стигнали с анализите, какво ние сме успели да постигнем, за да може следващото правителство и Вие като депутати да се запознаете каква е ситуацията и да започнем заедно да работим и да решаваме истинските проблеми в страната и в енергетиката. Нека не вземаме лесните решения. Нека да седнем и наистина да вземем трудните решения, които ще имат дългосрочен оздравителен ефект, така че наистина догодина да не трябва да имаме спешно изслушване за енергетиката, не трябва да имаме граждани на улиците, защото не могат да си плащат сметките за тока! Всичко това, което министър-председателят каза, че е свършено – то беше свършено с идеята да овладеем системата, тя да не се разпадне, защото тя наистина беше пред разпад. В момента, в който овладяхме системата, следващата крачка, която започнахме да правим, е да говорим с хората, които работят в тази система, които са експерти в тази система, за да търсим решенията за това как тази система да стане стабилна, устойчива, без цената да бъде поета от гражданите накрая. Към това бяха насочени усилията на правителството. Вече имаме доста резултати и още веднъж Ви умолявам, който и да е следващият енергиен министър, ще искам да прекарам няколко дни с въпросния човек, за да можем да направим правилно прехвърляне на цялата информация, на отношенията, докъде са стигнали различните разговори, кой на какво се е съгласил, за да можем наистина да направим една стабилна система занапред. И тук ще имаме изключително голяма нужда и от Вашето внимание, от Вашето съдействие. Стабилизирането на системата минава задължително през законодателни промени. Отпушването на износа минава задължително през законодателни промени.

Господин Сидеров, моля Ви! Нека да вкараме процедурата в една рамка, която да бъде продуктивна. Господин министър, завършете, ако имате още нещо, и след това ще имате възможност пак да участвате в процедурата. СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ: Господин Уважаеми народни представители, това, което ние сме постигнали към момента по същество е: намерили сме 235 млн. неефективности, за които хората няма да трябва да плащат следващата година, в държавните предприятия. Установили сме къде българското законодателство не отговаря на европейските директиви за задължително изкупуване, тоест ние изкупуваме задължително повече, отколкото трябва да изкупим, и това са едни допълнителни 200 милиона, които българите плащат, защото неправилно е транспонирано европейското законодателство. По същество – започнали сме разговори с Турция за това да използваме напълно капацитета въпреки европейското ограничение, което успяхме с 50% да увеличим. По същество успяхме да рефинансираме един заем на НЕК, който беше изключително тежък и изключително рисков, имайки предвид финансовото състояние на системата. И успяхме да го рефинансираме при изключително добри условия, защото, ако НЕК днес беше фалирала, всички хора щяха да бъдат на улиците и щеше да бъде пълен хаос в енергетиката. Моля Ви! Без реплики в залата, за да развием процедурата нормално. СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ: Това е, което ние сме свършили по същество. Има още подготвени няколко мерки, които искам да обсъдим с Вас, но в момента тече експертната им оценка, но това са мерките, които са минали през експертна оценка и по същество могат да бъдат направени, за да се

и водно регулиране, да направи изложение в рамките на процедурата, а групите да се готвят с по два въпроса. Заповядайте, госпожо Харитонова. господин председател. Трябва да отбележа, че ние бяхме информирани за това изслушване днес в 9,45 ч. Просто се извиних, защото и ДКЕВР беше информиран днес в 9,45 ч. за това изслушване. Разбира се, от медиите знаехме, че ще има, но официално нямахме нищо постъпило при нас и заради това просто в момента не мога да Ви представя точно писменото становище на ДКЕВР, но утре сутринта може да постъпи в Председателството на Народното събрание подробната информация. Това, което трябва да кажа, е, че съгласно Закона за енергетиката към 1 април всички енергийни дружества трябва да подадат техните заявления за нови цени, определяни за ценовия период от 1 юли всяка година до 30 юни следващата година. На базата на тези заявления, които постъпиха в ДКЕВР, стойностите, които енергийните дружества бяха поискали за изменение на цените, ние ги качихме на интернет страницата на комисията за една обща информация. Може би наистина някои хора

определянето на цените и отчитайки това, което дружествата са заявили, реално трябваше цените чисто математически да нараснат близо 40%. Мисля, че на всички ни е ясно какво безумие е тази цифра! е тази цифра! Експертите на комисията започнаха работа по определяне на цените по закона, който сега съществува, и наредбите, които са елемент като вторично законодателство на закона и на базата на тези техни разчети беше изготвен един доклад, който все още не е разглеждан в комисията и ще Ви кажа защо, защото средната продажна цена по този закон, по този доклад излиза, че трябва да бъде увеличена 16%. Безумие лично за мен! В тази връзка започнахме наистина разговорите и работата с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, да променим целия финансов модел, начина на образуване на цените за потребителите в страната, но този модел така както в момента го разработваме, изисква промяна в двата закона.

Това намаляваме. От друга страна се оказва, че делът на електроенергията, произведена от възобновяеми източници, чувствително е нараснал. Миналата година при определяне на цената

Сега при разчетите, които са постъпили от Националната електрическа компания като обществен доставчик и от съответните крайни

В същото време има 10-годишен план в електропреносната мрежа на Електроенергийния системен оператор. Те залагат на нормалното управление на мрежата

В момента са инсталирани 972 мегавата фотоволтаици и 675 мегавата вятър.

останали са присъединени към мрежите „средно напрежение” и „ниско напрежение” и те не подлежат на лицензиране, не се следят от ДКЕВР. На практика те се следят от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

по-добро работене с тях. То влияе върху крайната цена на електрическата енергия. При сегашния модел, където има

но схемата ще бъде различна – да се раздели на регулиран пазар, който много се намалява от 1 юли, и на свободен пазар. Всички, които купуват енергията на свободния пазар, да бъдат задължени да купуват някаква процентна част от тези скъпи енергии, защото не може регулираният пазар, който включва присъединените към ниско напрежение потребители – това сме всички ние като частни лица

а на практика пазарът за износ не понася своите отговорности. В Закона за енергията от възобновяеми източници категорично е записано, че зелените добавки се плащат и от търговците за износ. Така че ДКЕВР не може да наруши закона, приет от Народното събрание в този си вид.

На практика потреблението за вътрешния пазар, както е заявено, е 30,5 тераватчаса, от които 20,5 тераватчаса са за регулирания пазар и 12 тераватчаса са за свободния пазар. Тоест съотношението става от порядъка на 60:40 – регулиран към свободен пазар.

Помолих за справка, защото и госпожа Харитонова засегна този въпрос. Но да го смятаме за приключен. Заповядайте, господин Лефтеров: ИВО ЛЕФТЕРОВ: Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа, ще бъда кратък, ще потвърдя и ще допълня изказванията на моите колеги до момента. На първо място пожелавам, много, много нови успехи на новото Народно събрание. За мен е чест, че имам възможността да участвам в конституираното Народно събрание. Дай Боже да изковете най-добрите закони за България. По отношение финансовото състояние на НЕК – компанията, която представлявам и в която встъпих в длъжност наскоро, наистина никак не е добро, може би е най-лошото от самото създаване на компанията. Резултатите наистина са такива, каквито бяха казани още в самото начало от изпълнителния директор на БЕХ – 99 милиона загуба на НЕК, 192 милиона загуба на консолидирано ниво, 234 милиона загуба от оперативна дейност преди За най-голямо наше съжаление ликвидността на компанията също е изключително влошена – близо до нула. Това се дължи основно на факта, че студеният резерв, който се полага на НЕК, не е плащан от началото на годината, а в допълнение едно от електроразпределителните дружества отказа да приеме методологията, отпусната от ДКЕВР и съответно си запазва добавките за зелена енергия. За лошото финансово състояние на компанията основни фактори са, пак ги повтарям – възобновяемите източници, които трябваше да бъдат изкупувани през миналата година, а също така и високите цени от заводски и топлофикационни централи. Още веднъж потвърждавам, че НЕК не фалира. Вчера успешно беше рефинансиран заемът с БНП Париба. И нещо положително. Наистина в последните няколко седмици се работи твърдо, упорито и устремено да се открият резерви всички предприятия да дадат максимално от себе си, да бъдат ефективни. Всичко това, разбира се, се случва под шапката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и ДКЕВР. Не на последно място, започнати са преговори с централите с дългосрочни договори за изкупуване на електроенергията. Аз съм положително настроен и оптимист, че ще можем да постигнем най-доброто за България. Благодаря на всички. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Лефтеров. Господин Пеевски, нещо различно от процедурата ли искате?

към министър-председателя, към министъра на икономиката, ръководителите на съответните структури се развива

Процедурата е изключително тежка, нещо като блиц процедура, ад хок процедура и затова моля за заявки от парламентарните групи. От ГЕРБ има ли желаещи? Засега не виждам.

Такъв срив никога не е имало. Тук е бившият министър и може да обясни какво направи с преносните такси и спря целия износ на държавата. Затова фалира ТЕЦ-2 или е почти пред фалит, но имаме шанса да го спасим. Затова фалират мините и затова нямат право да бунят миньорите, защото те са виновниците за това. Конкретният ми въпрос към служебния премиер и служебния министър защо не освободихте Мишо Андонов, човекът, който е виновен и за фалита на НЕК, и на БЕХ – нещата, които се случват в момента? Защо при три досъдебни производства, при условие че е давал договори на брата на жена си за юридически услуги, че се разследва също така за изграждането на мрежите на НЕК и ЕСО, Вие не го освободихте? Защо не му е отнет достъпът до класифицирана информация? Държа да получа тези отговори, а не да се измъквате.

Ясно е, че, при положение че съм станал от заседание на Министерския съвет и не съм имал никакво време, за да дойда със съответните досиета, мога единствено и само да давам кратки отговори. отговори. Краткият ми отговор е, че финансовото състояние на АЕЦ е подчертано задоволително, бих казал, положително. Достатъчно е да се видят само някои от цифрите. Реално

тази тенденция продължава и в първото тримесечие на годината. В момента нямаме в главите си точната цифра, но предполагам, че е въпрос на секунди да я получите. Що се отнася до ръководителя на БЕХ и защо не сме взели решение да го отстраним. дължа да кажа, че неговото отстраняване не може да бъде единствено и само на основата на подозрения. Вие много добре знаете, че прокуратурата върши своята работа по един изключително активен начин, повтарям, с подкрепата на това правителство, която е изразявана нееднократно.

Що се отнася до достъпа – не е правителството, което отнема достъпа до класифицирана информация. Това е повече от известно. съм разговор със съответните структури и институции, които ясно и категорично са ми казали, че на този етап няма никакво основание за това. Следователно това не е направено.

че той е един изключителен специалист и също така е един от нашите свидетели по делото, свързано с АЕЦ „Белене”. РАЙКОВ: За мен лично неговото отстраняване ще има изключително негативен ефект. Разбира се, това няма да ни убие, защото нашата кауза е достатъчно стабилна, но включително и от такива съображения аз съм принуден да бъда много внимателен, анализирайки това, което казва прокуратурата, и анализирайки обстоятелствата и фактите, както аз ги виждам и както ми се докладват.

служебният премиер, служебният министър, председателят на НЕК и на ДКЕВР са длъжни да са тук. Те трябваше да са тук и да чакат, а не да разиграват тук театрални етюди как бързо са изтичали и не са подготвени. Ние виждаме едно безпомощно правителство, което ни е управлявало два или три месеца. Това правителство показва и доказва сега, че не е вършило нищо освен далаверите с имоти, за което ще бъде разследвано. Моят въпрос е: защо през тези два месеца Вие не подготвяхте законовите промени? Защо тук не сте готови, госпожо Харитонова, с тези промени, а ми се обяснявате като случаен минувач от улицата. Вие не сте минувач от улицата, за да ми кажете колко е ужасно вдигането на тока с 40%. То не е ужасно, то е потресаващо. Само че Вие нищо не предлагате срещу това. Вие ми обяснявате как ЕРП-тата са подали заявление – най-нагло, арогантно, за 40-процентно увеличение на тока. И приемате това като нещо нормално, и от думите Ви личи, че Вие нищо не можете да направите срещу това. Какво предлагате срещу това? Утре ще дойде 1 юли и ние ще осъмнем с 40% качени цени на тока. Значи Вие умишлено провокирате нови граждански протести. Това ли Ви е целта, господин Райков? Това ли Ви беше поръчката – да направите така, че хората да излязат отдолу, защото токът ще се вдигне отново? Господин Лефтеров, кое е това дружество, защо му спестихте името? Кое е това дружество, дето е получило наставления на ДКЕВР и не ги е изпълнило? Кажете да го чуем тук! Какви санкции наложихте на това дружество? Изводът от това, което чух дотук, е, че министърът на икономиката и енергетиката е абсолютно безпомощен и неподготвен. Той Той предлага да седнем на маса. Не на маса, господин Василев! Тук прав ще обясните. Тук е мястото, където са всички парламентарни групи и Вие трябва да дадете отчет какво направихте. От Вашите думи аз съдя, че нищо не сте направили, че сте разговаряли с някакви хора – неясно какви, и че търсите в рамките на разговор някакво решение, което обаче не е ясно. А през това време вече имаме заявление за 40-процентно вдигане на тока. Вие говорите за договори, които не можело да бъдат пипнати. Вие работите като лобист на тези фирми, които всъщност вдигат цената на тока. Научихме, че зелената енергия ще ни струва милиард и 600 милиона. Аз отказвам да я плащам като гражданин. Това е

много Ви благодаря за изказването. Това, което мога да посоча, е, първо, за да завърша данните такива, каквито дадох в своето изказване преди малко. За първото тримесечие ние говорим за 66 милиона печалба на АЕЦ, за да може да проследите, че темпото наистина е такова, каквото го очертах. Уважаеми господин Сидеров, в съответствие с въпросите, които ми изложихте в своето изказване, искам да Ви кажа следното:

но нямаме как да ги внесем при липса на Народно събрание, господин Сидеров. Защото всеки, който е чел Конституцията, а не чака тя да излезе на DVD, знае, че ние няма как, при липса на Парламент, да направим Те са налице и ще бъдат внесени, уважаеми господин Сидеров. Ще бъдат внесени и Вие ще имате възможност да ги обсъдите.

и поехме тежестта на властта, когато по улиците имаше над 150 хил. души български граждани, основателно възмутени от състоянието както в енергетиката, както в сферата на ценообразуването, но и възмутени от реакцията на определени полтически сили, не на една. Следователно това, което ние постигнахме, е, първо, да се постараем с един цивилизован диалог, с един друг тон, с едно уважение – уважението, което аз засвидетелствам към всички, включително и към Вас, господин Сидеров, защото Вие сте народен представител, независимо от това, което говорите. Това уважение беше и в основата на това, което ние ...

Следователно, промените в закона ще бъдат внесени и Вие ще имате възможността суверенно да решите дали да ги приемете или не.

бих искал да Ви помоля да спрете да заблуждавате българските граждани с това, че в България има свръхпроизводство на електроенергия. Такъв термин няма. Няма как да произвеждаш електричество и да го складираш. Има намалено потребление. Аз Ви моля да отговорите на въпроса: какви са мерките, които предприемахте, за да се увеличи това потребление, да се реши проблемът с производството, да има износ? Вторият ми въпрос е свързан с това кой включи 1000 мегавата слънчева енергия в енергийната система на България? Госпожа Харитонова най-накрая си призна от тази трибуна, че като заместник-министър в бившето правителство е позволила, въпреки разчетите на електроенергиен системен оператор, да бъдат включени неколкостотин мегавата повече. Това е основният проблем в енергетиката и какво ще предприемете Вие, за това да се реши въпросът. Само един коментар към Вашето изказване, че Вие сте бил министър-председател само три месеца. Съдейки по реакцията, на колегите отдясно, Вие продължавате да прокарвате тяхната политика на разруха на българската енергетика. Благодаря Ви.

въпросите са по-технически, специално за свръхпроизводството ... (Реплики от КБ.) ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Имате възможност да вземете отношение, тъй като министрите могат да се изказват извън процедурата. Но тъй като въпросите бяха адресирани към служебния премиер, ако ще се опитвате да отговаряте на тях, изчакайте премиера. Вие няма как да избягате от въпросите, господин премиер, но преди Вас може да говори енергийният министър. Уважаема госпожо председател, много Ви моля поради това, че министър-председателят не е нито енергетик, нито заместник-министър на енергетиката, в момента нашият министър на енергетиката е тук, и тъй като въпросите са конкретни, технически, недейте да очаквате от мен да давам отговор на технически въпроси.

По техническите въпроси мисля, че първият въпрос беше за неправилното използване на термина „свръхпроизводство”. По принцип в България има свръхмощности за производство на електроенергия. Да, част от тези мощности не произвеждат. Използваме терминът „свръхпроизводство”, защото както колегите от системния оператор ще Ви кажат, ние сме в един почти постоянен дисбаланс – не търговски дисбаланс, а изкарване на енергия извън страната, което е свръхпроизводство. Тоест, даже и с намалените мощности, с които работим, за да се осигури стабилност на системата, за да има ток навсякъде, за да няма сривове, ние сме в почти постоянен режим на свръхпроизводство, освен че имаме свръхмощности. Затова използваме терминът „свръхпроизводство”. Що се отнася за това какво сме направили, за да се вдигне потреблението, основният срив в потреблението, както всички знаете, се дължи на икономическата криза и на намаленото потребление основно от индустрията.

сметки за ток. Според мен и според експертите в министерството потреблението ще продължи да спада следващите години колкото по-енергийно ефективни ставаме, тоест колкото повече се правят изолации на сградите, колкото повече се въвеждат нови машини потреблението ще пада. Не, аз не казвам това. Просто казвам, че при настоящата икономическа база и настоящото потребление на населението колкото по-енергийно ефективни стават сградите и машините, които се използват, толкова повече настоящото потребление ще пада.

как да привлечем инвестиции – български и чужди, така че да се изградят нови мощности, нови заводи и да се реши проблемът с безработицата, да има по-високо потребление на електроенергия. При така съществуващата икономическа база – без сериозно да се работи в ресора „Икономика”,

Работим и в двата ресора. За да се вдигне потреблението, трябва да заработи икономиката. Всички мерки, които ние поемаме за енергийната ефективност, водят до намаление на потреблението на съществуващите икономически

Това е що се отнася до свръхпроизводството и свръхпотреблението. Износът, както казахме, в момента е силно затруднен по няколко причини. Гърция е в икономическа криза и има много вода в момента. Тоест там износен пазар нямаме. С Турция активно водим разговори как да преодолеем европейското ограничение на границата. Успяхме да го вдигнем с 50%. Водим разговори как да качим мощности „на остров”, които няма да се влияят от административните ограничения. Това е вследствие на синхронизацията на турската енергийна система с европейската енергийна система. система. Активно работим да може това да се случи, за да можем да изнасяме там. Както каза министър-председателят, ще внесем законовите промени така, че да се смени методологията на събиране на допълнителните такси за зелена енергия, за да може тези такси да не се начисляват, когато се изнася ток, и нашият ток да стане конкурентоспособен. Затова ни трябваше Парламент. Вече го имаме, за което сме Ви много благодарни. Другият въпрос, извинявайте за фотоволтаиците. По въпроса за фотоволтаиците по време на обществения съвет имаше презентация, в която се каза точно кога са включени мощностите по години. На уебсайта на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е и всеки може да го погледне.

Тези мощности са включени на база законовите разпоредби и на ценовите нива, които са регламентирани от закона. Начинът на включване означава, че цената се фиксира към момента на включване. от тук нататък, след като държавата е сключила тези договори по волята на суверена, по Вашата воля – тук в Парламента? Оттук нататък това, което държавата може да направи отговорно, е да намери законови начини тези договори да бъдат преразгледани или да намери начини да работи с хората от другата страна на тези договори, така че двете страни да се споразумеят за промяна в договора. Според мен това е разумният начин да се работи. Разбира се, Вие като народни представители можете да приемете законодателен акт, с който просто да експроприирате тези мощности. Според мен това би било неразумно и безотговорно. Това е моето лично мнение и мнението ми като министър. Благодаря Ви. Господин Стоилов или господин Бойчев? Господин Янаки Стоилов има думата да зададе въпрос. Госпожо председател, господин министър-председател, господин министър! Моят въпрос е към ръководителя на енергийния регулатор. Мисля, че той се отнася и към правителството поне като повод за анализ. Госпожо Харитонова, предлагам Ви да обсъдите три мерки, които могат значително да подобрят състоянието в преносната система и дори значително да намалят цените за потребителите на електроенергия. Моля Ви да отговорите смятате ли, че тези мерки заедно и поотделно могат да бъдат въведени. Едната от тях е да се премине от пропорционална към твърда такса пренос. Защото електропреносната мрежа не се изхабява от количеството на електроенергията, която протича по нея. Тоест могат да се въведат твърди цени с определена норма на печалба за този, който поддържа системата, защото производителят ще продава електроенергията. Тя ще бъде доставена, а разходите за поддръжката са едни и същи.

е вече обсъжданото и предлагано от нас въвеждане поне на две тарифи за цените на електроенергията, като се определи по-ниска цена за потребление до определена граница и по-висока – за по-голямо или свръхпотребление. Третата мярка е какво е основанието фирми, които потребяват електроенергия да си приспадат ДДС върху нея? Не говоря за фирми, които се занимават с производство – всяка една фирма, всеки един офис, който е регистриран да си приспада тези 20%, а потребителите на електроенергията във всяко домакинство да плащат по 20%. Аз съм против това нещо – да продължава експлоатацията на хората. Ние трябва да стимулираме реалната икономика и потреблението на гражданите. Моля Ви дадете отговори на тези въпроси, защото ако тези мерки в съвкупност, или всяка една от тях, или една от тях се приложи, цените на електроенергията ще спаднат значително, да не кажа драстично. Моля Ви да обсъдите този въпрос в правителството. То ще е задача и на следващото управление. Благодаря Ви.

Относно зададените въпроси от народния представител господин Стоилов искам да кажа, че тук преди минути разменихме няколко приказки във връзка с преминаване от пропорционална към твърда такса пренос. Досега схемата е била тази. Трябва да се направят наистина сметки, за да се знае дали ще се намалят наистина цените, или ще се увеличат, защото все пак трябва да имаме предвид, че в цената пренос се включват и експлоатационните, и оперативните разходи на съответните дружества за поддържане на мрежата.

са започнали да си откриват нови партиди за всяко семейство или за всеки член на семейството. Не е бил постигнат нормалният резултат, който се е целял.

като идея, за намаляване на ДДС за битовите потребители, защото фирмите си възстановяват ДДС, докато битът не. Всичко това е от компетентността на друго министерство и изобщо на правителството и на бюджета.

това е един от вариантите, по който работим с ДКЕВР. Там трябва да добавя, че има и едно второ, много важно нещо, не само разходите да са твърди, на базата на които да се определи цената, но и да се огледат тези разходи доколко са реални и тези, които не са реални, да се приспаднат от активите и от базата, за да може да падне допълнително цената. Тоест там има две неща – едното е да се види доколко са реални разходите, а второто, това, което Вие предлагате, на база на тези разходи да може да бъде фиксирана цената. Основният проблем пред износа Основният проблем пред износа е това, че добавките за зелена и кафява енергия бяха сложени върху преноса, а не върху потреблението, което автоматически запуши износа. Тази методология за съжаление е указана законодателно, тоест нямаше как с подзаконов акт ние да я променим или ДКЕВР да я промени, тъй като това е вече в правомощията на ДКЕВР, така че там наистина ще Ви помолим за съдействие изключително бързо това да бъде сменено, за да се отпуши износът. Що се отнася до двете тарифи има два варианта това да се реализира. Единият е с по-ниска тарифа, а другият е да се разшири обхватът на енергийните помощи, които се дават на населението. Според мен трябва на чисто експертно ниво да се дебатира кой от двата подхода ще бъде по-добър и по-бързо ще може да бъде реализиран, и по-малко злоупотреби има с него. Там също се мисли в тази посока как домакинствата, които потребяват малко и са най-ударени от високите стойности на сметките, да им бъде помогнато. Що се отнася до ДДС, наистина това е разговор с Министерството на финансите. Ако този приход бъде загубен за държавната хазна трябва да се види къде ще се съкратят разходи според мен, но това наистина е от компетенцията на министъра на финансите. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Няколко пъти споменахме цената за пренос, многото фотоволтаични и вятърни централи. Моят въпрос е може може би към господин Лефтеров, защото единствено НЕК в тази зала, заедно с ЕРП-тата са сключвали такива договори. Въпросът ми е: в кой период са сключвали договори? Господин Лефтеров ще ни отговори, но аз искам да припомня на някои от Вас. Господин Явор Куюмджиев е извинен, защото не беше член на предишното Народно събрание, но ние в подобен състав на предишното Народно събрание

Тук е господин Рамадан Аталай и може да потвърди това нещо. Всички сключвани договори са в периода 2007-а – средата на 2011 г. Ако трябва да си ги разделим по мандати:

Тези промени в законопроекта бяха подкрепени от представители на всички парламентарни групи. Нека не спекулираме с тази тема, че едва ли не в последната една година се получили много фотоволтаици и няма кой да ги спре. си спомняте – членовете на Комисията по икономическата политика, че когато поискахме информация от Министерството на икономиката, защото и аз бях тогава народен представител, ни показаха данни за осем-девет хиляди мегавата сключени договори. Голяма част от тях не се случиха благодарение на промените, които направихме, задължихме тези дружества да внасят банкови гаранции, ограничихме с пъти проектите, които можеха да се реализират, но някои от тях все пак успяха. Намалихме цената от 699 лв. на 485 лв. Цената беше фиксирана към момента на сключване на договор, а ние всички заедно го променихме да бъде на етап Акт 16. Акт 16. Нека не се злоупотребява с тази тема. По отношение на тежката ситуация тази пролет в енергетиката. Тя е поради няколко причини. Едната причина е ниското потребление и за него не може да се вини което и да е правителство. Правителството не може да накара фирмите или домакинствата да

С цел спестяване на време – още въпроси към господин Лефтеров, на които той ще отговори едновременно. ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател! Аз искам да добавя

Искам да попитам, тъй като Вие сте в течение, колко пъти падна цената на инвестицията за този период, защото току-що чухме, че цената е намалена от шестстотин и нещо на четиристотин и нещо и колко в този същия период падна цената на инвестицията във фотоволтаиците, защото това е ключовият въпрос? Защото през 2011 г. даденият едногодишен прозорец хвърли стръвта на масата за инвеститорите, оттам се създаде вълната, оттам се създадоха тези близо 1000 мегавата и оттам сега джобът на българина е издънен. Питам: колко пъти падна инвестицията и къде беше управляващата партия тогава?

Господин министър-председател, напрежението в залата и във Вашето изказване идва от това, че се опитвате да защитите един период от време – от четири години, когато Вие не сте носили никаква отговорност за състоянието на енергетиката. Днес въпросът, който обсъждаме тук, е за състоянието на сектора енергетика и цените на електрическата енергия. От Вас искахме Вие да ни представите точно, анализирано състоянието как сте сварили енергетиката и в какво състояние ще я предадете на следващите управляващи – засега са все още неизвестни? неизвестни? Вие се опитвате да вкарате един период от време – 10 или 20 години назад, когато развитието на икономиката в България през последните четири години е било в криза, а в по-предишните в един икономически растеж в рамките на инвестиции, които са направени в тази държава от пет до шест милиарда годишно. Тогава енергетиката нямаше как да остане в това си състояние, което е в момента, трябваше да се направи една стратегия, която я имаше, с растеж на енергетиката, с 1% използване на нови енергийни мощности. Разбира се, тогава не се предлагаше и нямаше намерение да се затваря нито „Кремиковци”, нито новите химически производства, трябваше икономиката на държавата да се развива и изхождайки от развитието на икономиката смятам, че днес енергетиката щеше да бъде в съвсем друго състояние. Тъй като въпросите, които трябва да Ви задам, са много, ще се опитам да се включа в рамките на два въпроса. Обръщайки се към Вас, разбрах, че освен че сте създали този обществен съвет, който ние предложихме – Движението за права и свободи, за което Ви поздравявам, защото предишните управляващи го бяха премахнали

компетентността Ви е достатъчна, за да разберете сложността на енергийната криза, защо с административни разпореждания не решихте някои от основните проблеми, което можехте да направите? Например намаляване цената за пренос с решение, което щеше да отпуши износа и да намалява напрежението в отрасъла и в мините, разбира се. И другият ми въпрос, с който ще се опитам да се включа, пак в рамките на това, е защо нищо не се направи за отделяне на ЕСО от НЕК, макар че е декларирано от предишните правителства? Нали знаете, че НЕК вкарва „пренос” в цената и всички разходи за присъединяване на ВЕИ, като с това надува компонентите на „зелена енергия” в цената. Това е несправедливо и знаете, че създава настроения против „зелената енергия”, защото според европейското законодателство това са разходи за развитие на мрежата, които трябва да се отчитат отделно. Смятам, че ако ми отговорите на тези два въпроса, впоследствие в моето изказване ще отделя внимание и на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране – защо те не предприеха нищо за намаляване на цената на преноса? Колеги, точно в тази цена – на преноса, за да видим дали може да се намали цената на електроенергията към крайния потребител. Ако не, излезте и го кажете тук пред всички ни, че няма как да се случи. как да се случи. Впоследствие ще отговоря и на бившия министър Добрев за фотоволтаиците, за всички решения, които бяхме взели в предишното правителство. Благодаря Преди да дам думата за отговор на поставените въпроси, да обясня на господин Михов и на останалите депутати от ГЕРБ, които нервничат, според регламент, който приехме в началото на изслушването, всяка парламентарна група има право да задава по два въпроса към всяко лице, всеки въпрос – в рамките на 2 минути. Тъй като господин Аталай зададе два въпроса по 2 минути, имаше право на 4

Уважаеми господа народни представители, бяха зададени няколко въпроса, разбира се, съпроводени и от съответен коментар. Аз много ясно и, бих казал, структурирано започвах всяко изречение в своето кратко изложение пред Вас преди малко с думата „заварихме”. Тоест, никой не може да ме обвини, че аз прикривам това, което ние сме наследили. Това го казахме ясно, категорично и недвусмислено. Това, което ние не сме направили, е, че не сме посочвали правителство преди нас, което да е виновно. Аз не съм нито прокурор, нито съдия, не ми принадлежи да постановявам вина. Освен това, аз съм служебен министър-председател, а служебният министър-председател има задължение да бъде максимално неутрален в партийно отношение. Същевременно аз не мога да бъда неутрален по отношение на истината. Аз не мога да казвам и не мога да заявявам, че диспропорциите в енергетиката са натрупани само за последните 3 или 4 години. Това просто не е вярно! Това не пречи, че аз не крия реалното състояние на енергетиката днес и направих достатъчно ясни изложения пред Вас по този въпрос, независимо, пак повтарям, че не съм идентифицирал тези, които Вие искате аз да идентифицирам на принципа, че който не е с нас, е против нас.Аз не участвам в политическите борби в България. Това трябва да е пределно ясно. Междупартийният сблъсък не е мой приоритет! Аз съм напълно съгласен, разбира се, с това, което Вие казахте. Категорично сте прав. Икономиката трябваше да се развива – да, прав сте. Икономиката трябваше да се развива и в България, и в Гърция, и във Франция, и в Германия. В цяла Европа икономиката трябваше да се развива, но, уви, не е такъв случаят. Това е един определен тип мислене, който аз нямам. Сърбите казват: „Ща би било – как би било” – хипотетично мислене. Що се отнася до такса „пренос”, Вие много добре знаете, че методът на фиксирането й е дефинирано в закон. Такса „пренос” не може да бъде декретирана безнаказано от изпълнителната власт. Ако това бъде направено, директно Ви казвам, че това е намесата на държавата в пазара. Оттам-нататък следват автоматично и директно санкции по линия на Европейския съюз. Що се отнася до ЕСО, Вие сте абсолютно прав – отново потвърждавам, това е начинът на мислене, който имаме и ние. ЕСО следва да се отдели от НЕК, но ЕСО вече се отделя от НЕК. Това е решение, което ние взехме, ние го правим и го изпълняваме – това, което Вие казвате. Прав сте, и това е нещо, което ние вършим в момента. В момента активите се прехвърлят от старото в новото ЕСО. Това е, което ние правим. Напълно съм съгласен с Вас! Благодаря Ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Вземам думата, за да направя процедурно предложение за удължаване на работното време на парламента до приключване на точката, която е предмет на разглеждане. Очевиден е интересът към темата, предполагам, че има много незададени въпроси, предстои процедурата по изразяване на отношение от страна на парламентарните групи, следователно се нуждаем от удължаване на работното време. Моля да бъде подкрепено предложението. Да гласуваме направеното процедурно предложение за удължаване на времето на днешното пленарно заседание до приключване на разглежданата точка.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Ще се опитам да отговоря на част от поставените въпроси, макар че не съм подготвен предварително за това. Що се отнася до съотношението на сключени договори в периода 2007-2011 г., не мога да кажа в момента какво е то, най-малко поради факта, че винаги съм гледал в професионален и корпоративен план какво носят тези договори за НЕК като дружество. По отношение на другият поставен въпрос, една от най-важните задачи, която ние имаме в този мандат, е да осъществим разделянето на електросистемния оператор от НЕК с цялостното прехвърляне на активите на мрежата. Благодаря Ви. Тъй като всяко едно от изслушваните лица, без господин Василев, се извини за своята неподготвеност с това, че своевременно не е разбрал за днешното изслушване, очевидно се налага да направя няколко уточнения, още повече и на служебното правителство през следващите няколко дни – до избирането на редовно правителство, и на другите изслушвани лица ще им се наложи да работят в условията на действащ парламент. Ще направя това пояснение и за народните представители, които са депутати за първи път. Програмата на парламента се подготвя всеки вторник до 16 ч.

Предполагам, че администрацията и на служебното правителство, и на НЕК, и на ДКЕВР са се осведомили за намеренията на Парламента да слуша днес тези институции по темата „Хаос в енергетиката, цени на тока”. Тази сутрин от 9 ч., както ще се случва всяка сряда, уважаеми дами и господа, беше обсъждана седмичната програма на парламента и беше прието решение, че изслушването ще се състои днес като т. 4. Обръщам специално внимание на служебното правителство, на неговата администрация, че всяка сряда сутринта програмата на парламента, която ще включва и изслушвания на служебни министри, министри, ще бъде факт – да следят и да се информират своевременно. Освен това писмено, по настояване на шефката на кабинета на господин Райков, служебният кабинет беше уведомен, уведомен, че е прието решение да бъде изслушан служебният премиер и неговите министри. Тоест, трикратно бяха отправени уведомления чрез медиите, по телефона, с нарочни писма. Хайде, да не се извиняваме с неразбориите между секретарките! Нека всеки да си върши работата, защото става дума за теми, жизнено важни за живота и за джоба на всяко българско домакинство, както и разглежданата днес тема. По отношение на подготвените законопроекти има действащ парламент, служебният кабинет може още днес следобед да внесе законопроектите, с които е готово, за да могат своевременно да бъдат разгледани от Народното събрание. Нямаме време за губене! Не се извинявайте с технически неуредици. Имате думата за следващи въпроси. ЦВЕТОМИР МИХОВ Кой от двамата – госпожа Атанасова или господин Михов? Разберете се кой ще прави процедурата. Уважаема госпожо председател,

и на министър-председателя, на министъра на икономиката и на гостите тук да държите подобен тон?! Ако сте забравили, чл. 9 на Глава трета от правилника, който прилагаме, е категоричен, че при участие на председателя при разискванията по даден въпрос заседанието се ръководи от посочен от него заместник-председател. Вие в какво качество сте, госпожо Манолова?!

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Сидеров зададе ясен и недвусмислен въпрос към господин Лефтеров

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Госпожо Манолова, Вие за пореден път, въпреки че твърдите, че познавате правилника, го нарушихте по най-грубия и незаконен начин. Знаете много добре, че когато вземате дума по същество и се изказвате като ментор, трябва да бъдете заместена от някой от заместник-председателите и да дойдете тук от трибуната да се изкажете. Вие нарушихте Правилника на Народното събрание. Три пъти не ми дадохте думата по същество и по процедурни въпроси. Поради това и поради Вашия менторски тон нашата група ще бъде принудена да напусне, защото Вие не дадохте възможност да участваме в изслушването.

по днешните разисквания, за Вас ще уточня, че въпросът, който изясних от парламентарната трибуна, не е по същество, а е процедурен. е във връзка с комуникацията между служебния кабинет и Парламента, която ще се случва през следващата една седмица. Мисля, че е нормално отношенията между Народното събрание и служебния кабинет да бъдат публични. Фактът, че Парламентарната група на ГЕРБ си търсеше удобно извинение, е друга тема, която няма да коментирам от трибуната. Има думата господин Лефтеров да отговори на зададения от господин Сидеров и господин Шопов Благодаря Ви, госпожо председател. Ще отговоря на поставения въпрос, защото също съм мнение, че трябва да има пълна яснота и прозрачност.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър-председател, господин министър! Предлагам в отсъствието на „конструктивната опозиция” да започнем работа по същество и да върнем дебата там, където хората искат той да бъде. Господин министър-председател, преди да задам въпроса си към Вас, искам да направя коментар на казаното от Вас преди малко относно пазарната цена на преноса на енергия. Тя не е пазарна, господин министър-председател, и затова може да бъде променяна без санкция. Искам да припомня на всички, включително и на Вас, че цените, които не се определят от срещата на търсенето и предлагането, както в случая става въпрос за тези цени, се определят от регулаторни органи. Те не са пазарни цени, а са монополно регулирани цени и се определят като сума от признатите разходи за съответната услуга или за съответния продукт. Дебатът, който искат да чуят тези, които все още ни гледат и слушат, е направен ли е анализ на тези разходи? Кои от тези разходи по цената на тока, включително преноса, включително компонентите, включително енергийния микс, включително инвестициите, които са признати като разход и са влезли като компонент в цената на тока, кои от тях са реални и кои не са реални? Кои от тези разходи са проверени и кои не са проверени? Кои са плод на далавера и кои са плод на наистина реално направени разходи и инвестиции? отговорите на тези въпроси хората ще разберат може ли да падне цената на тока, тъй като тя е монополно регулирана цена, или не може да падне. Оттам ще можете да направите три пъти направената от Вас констатация, господин министър-председател, моите уважения към Вас, че проблемът с електроенергията, с цената и с производството

Повтарям въпроса си: може ли да бъде направен такъв анализ и тогава да видим откъде тръгваме към решението на проблема с цените. Благодаря.

уважаеми дами и господа народни представители! Разрешете ми, първо, да взема отношение, ако ми разрешите, разбира се, по това, което Вие самата казахте преди малко. В 11,19 ч. на мен ми беше внесено писмо (оживление) от председателя за това да се явя. В 11,20 ч. Преди това е имало само съобщение в медиите, че ще бъде определен денят и часът и телефонно обаждане на секретарката на председателя. По втория въпрос, Вие сте абсолютно права, че при наличие на функциониращо Народно събрание ние ще можем да внесем своя законопроект или проект за изменение Това ще бъде направено преди края на мандата на това правителство. Тъй като неговият мандат, скоро, надявам се, изтича, ще имате възможност да го получите и да го обсъдите, и да прецените дали желаете или не желаете да го обсъдите. По въпросите. В нито един момент, господин Цонев, аз не съм казал, че Аз Ви казах друго – аз Ви казах, че ние декретираме размера на такса принос, ще бъдем обвинени за намеса на държавата в пазара. И от това нещо ще произтекат санкции. Това е, което казах. Иначе и децата знаят, че цената се определя от ДКЕВР. По втория въпрос, който поставихте – за анализа на ценообразуването – аз това го говоря още от първия ден, когато поех да стана министър-председател. Ние се занимаваме с този анализ на ценообразуването не само сами, ние поехме, разбира се, тежестта да анализираме ценообразуването по цялата верига, но ние го правим и с помощта на нашите европейски партньори. И действително е факт, че това, което касае държавните дружества, ние сме направили този анализ. Именно в резултат на този анализ е това, което аз Ви казах, че само за два месеца, в резултат на комуникацията със синдикатите, с директорите на предприятия ние успяхме да открием този резерв

Това обаче е констатация за държавните дружества. За частните анализът се прави от ДКЕВР. И разбира се, ДКЕВР ще ви даде отговор, но Вие сте абсолютно прав – ние от първия ден правим този анализ, защото без този анализ на ценообразуването няма начин да дадем

Моят въпрос е към господин Василев в качеството му на министър на икономиката и енергетиката.

на настъпилия падеж по заема на НЕК БНП Париба, Българският енергиен холдинг е влезнал в това задължение и е разплатено. Преди месец, когато започна тази процедура, Вие обещахте повече информация за детайлите относно това финансиране. Затова моля за тази информация и отправям към Вас следните въпроси: Имат ли възможност българският енергиен холдинг и Националната ни електрическа компания да обслужват този заем? Има ли допълнителни условия по този заем и ако да – какви са те? Предвижда ли се на база на този заем, като особен залог, Националната електрическа компания да заложи всички свои водно-електрически централи? При какви лихвени равнища се очаква да бъде пласирана тази емисия облигации? Господин Андонов изнесе една съвсем кратка информация относно финансовите показатели на енергийните дружества. От нея следват още няколко въпроса: как се предвижда Българският енергиен холдинг да разплати дължимия дивидент към българската държава? И бихте ли дали малко информация за реалното състояние на Националната електрическа компания, а именно какъв е размерът на нейните краткосрочни и дългосрочни задължения? И, госпожо председател, накрая ще ме извините за отклонението, но, господин министър-председател, започвайки своето изложение пред народните представители, Вие казахте, че от времето, когато сте били назначен за министър-председател на „тази” страна – предполагам, че това е някаква неволна грешка. Искам да припомня, че ние сме в залата на Народното събрание на Република България и сме избрани като народни представители на Република България. Вие сте Министерският съвет на Република България, а това е нашата страна. Предполагам, че това е била една неволна грешка от Ваша страна. Благодаря Ви.

Въпросите на „Коалиция за България” към служебния премиер и с този въпрос към министър Василев са изчерпани. Благодаря Ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! По реда на въпросите: има ли възможност Българският енергиен холдинг да обслужва този заем? Отговорът е: да, има възможност. Иначе международните банки нямаше да отпуснат заема. Там течаха доста сложни анализи, те имаха достъп до финансовите отчети на Българския енергиен холдинг и съответно са преценили, че Българският енергиен холдинг може да обслужва заема. Господин Андонов може да даде повече подробности като интерфейс кавърич и конкретните детайли. Дали по този заем НЕК трябва да даде като особен залог своите водно-електрически централи? Заемът е между БЕХ и Консорциум от банки, основно воден от Ситигруп. По този заем няма такова условие. Между БЕХ и НЕК в момента се оформя вътрешен заем, като част от погасяването на тези задължения и там вече това е въпрос на БЕХ и НЕК да решат, електрическа компания, дали Българският енергиен холдинг ще поиска тези активи като залог или няма да ги поиска, за да има все пак приоритет на вземането си. Това, както казах, е въпрос, който е изцяло между двете държавни дружества и той ще бъде решен там, но няма особен залог към трите страни или към външни кредитори към момента. Лихвените равнища са изключително конкурентни, но господин Андонов може да Ви даде точните цифри, защото до последния момент те се договаряха. За да не Ви давам грешни цифри, ще го помоля след мен да дойде той и да Ви ги даде. По въпроса за дивидента – говорили сме с Министерство на финансите дивидентът да бъде разплатен разсрочено от Българския енергиен холдинг, просто да се плаща на части през следващите 12 месеца. И за размера на кредитите на НЕК, тъй като всеки ден те се променят, особено текущите кредити, вследствие на плащанията, които трябва да се правят към производителите, бих помолил господин Лефтеров да отговори конкретно на този въпрос.

Отново ще бъда много кратък, защото не зная дали, загубени в семантиката, не прокарваме някакъв намек, че казвайки „тази страна”, а не „нашата страна”, се дистанцирам от нея. Уважаеми господа народни представители, в нито един момент от своя живот не съм се дистанцирал от интересите на България. Аз съм български патриот – човек, който през целия си живот е работил за България и е отстоявал нейните интереси зад граница при всички условия, при най-различни ситуации! Моето семейство е свързано с интересите на тази страна – и не с едно поколение, не с две и не с три! Затова много Ви моля – нека да не се правят каквито и да били намеци относно моята пристрастност към интересите на българската нация! От първия ден, от който съм министър-председател, аз съм заявил ясно и категорично, че тя е единственият суверен – никой друг!

Виждаме, че има някои депутати, които имат отговорност – които останаха в залата. След тези шокиращи разкрития на госпожа председателката на ДКЕВР от днес – за 40-процентно увеличение на тока, ние от „Атака” искаме да знаем нещо конкретно. При доклад от 2010 г. на ДКЕВР за установени конкретни нарушения, тежки нарушения на ЕРП-тата, при последващо становище на прокуратурата, където се казва също ясно и точно, че има нарушения и могат да бъдат отнети лицензиите на ЕРП-тата в България, при изтекла информация в момента от Вашата комисия, че има нов доклад, в който също са споменати нарушения на защо ДКЕВР не отнема лицензиите на тези дружества, а очаква с вдигнати ръце увеличението на тока от 1 юли? Това поставя още един въпрос, който ние от „Атака” и в предишното Народно събрание искахме да се разгледа и да се реши окончателно – дали трябва да съществува ДКЕВР, дали тази комисия и с предишния председател, и със сегашния, не работи под диктата на ЕРП-тата или на някакви кръгове, които обслужват енергетиката в България? Тази комисия, освен че трябва да се разформирова, да бъде съставена на съвсем друг принцип, където трябва да има и гражданско участие. Това са редица въпроси, които се надявам като народни представители да решим още в рамките на близките седмици, защото

Съжалявам, че тук непрекъснато се цитира увеличение на тока – 40%. Аз представих реалните данни пред това Народно събрание, защото считам, че Вие трябва да сте информирани, да знаете кой какво е поискал. Това може да се провери и на страницата на Но трябва да отбележа, че 40 те процента, които са, това е цялата верига производство–пренос–разпределение и крайни снабдители. Това не са цени, поискани само от разпределителните дружества или съответно от НЕК. Просто това е, което са поискали. След това Ви казах, че съгласно сегашните закони закони ДКЕВР е направила една оценка, като мога да Ви прочета точно какви показатели са заложени в доклада на експертите:

Изток 2”; - цените на електрическата енергия, произведена от ТЕЦ „Бобов дол”, ТЕЦ „Варна”, ТЕЦ „Марица 3” не оказват влияние върху крайната продажна цена, тъй като общественият доставчик не предвижда количества от тези производители за осигуряване потреблението на регулирания пазар. Цената на енергията от ТЕЦ „Марица Изток 2” остава непроменена, тъй като не са признати разходи за емисии за бъдещ период; - запазване на нивото на утвърдените условно постоянни разходи за дейностите достъп и пренос на електрическата енергия през електропреносната мрежа към 1 юли 2012 г.; - запазване нивото на утвърдените постоянни разходи на електроразпределителните дружества...

как трябва да се отнемат лицензии – отнемането на лицензии при определени наказателни процедури, за които аз съм подписала наказателни постановления спрямо ЧЕЗ във връзка с проверката, която беше направена през февруари-март месец. В момента даже се гледа и одитният доклад, който възложихме за изготвяне, не само на ЧЕЗ, а на всички разпределителни дружества. Не искам да казвам това дружество или онова, защото утре или вдругиден може да падне в съда и да е чисто. Това нещо в момента се гледа, съответно наказателни постановления ще бъдат издадени, и то сериозни наказателни постановления. Изпратих писма до всички институции, които по някакъв начин са засегнати от това – при отнемане на лицензията на ЧЕЗ, защото при отнемането, на когото и да е, трябва да се назначи един особен управител. Но собственик на мрежата остава съответно енергийното дружество. Това дружество вече няма да дава пари за поддръжка и за експлоатация на мрежата. Тоест отнякъде трябва да намерим пари за експлоатацията на тази мрежа, която ще бъде на някакво дружество, но ще се управлява от особен управител. В същото време искам да кажа, че това, което сега излезе

някой ще трябва да изкупи тази мрежа. Аз съм съгласна, ако тук стои някой, който е готов веднага да я купи, а не да принудим България да плаща 700 милиона... В момента, в който наистина нещата са точно това, което се показва, ще се отнеме лицензията. Но затова че ЧЕЗ са сключили някакви констативни протоколи за отделните хора това е важно, но не е толкова съществено. Затова че ЧЕЗ не определили, не доставили информацията в рамките на

Това е положението. Вие казвате: „Вършете си работата”. Да, ще си свършим работата и после някой трябва да плати тези пари, ако ние не сме си я свършили както трябва и те ни осъдят в съда, затова всичко трябва да бъде съгласно закона.

Уважаема госпожо председател, вземам думата за процедурно предложение със съзнанието, че вероятно ще се движа по ръба на текстовете в Правилника, но в някаква степен съм улеснен и от влизането в пленарната зала на част от ръководството на Парламентарната група на Партия ГЕРБ. Моят призив, госпожо председател, е да използвате възможностите, които Ви дава позицията, заемана в момента, и да поканите чрез звуков сигнал или по микрофона народните представители от Партия ГЕРБ да влязат в пленарната зала. Видимо беше, че те търсеха аргумент, който да им позволи да гласуват против удължаването на работното време до изчерпване на тази точка, въпреки значимостта на темата, която разглеждаме в момента. Видимо беше, че те търсеха какъвто и да е аргумент, колкото и той да е измислен, за да предизвикат скандал в залата и да напуснат залата. Ако следвах лексиката на техни народни представители от предишното Народно събрание, щях да кажа, че бързат за обяд. Вероятно можем да ги намерим в стола на Народното събрание,

Нямаме претенцията всички ние, въпреки активността на народните представители от Коалиция за България, от Движението за права и свободи, народните представители на Партия „Атака”, да покриваме всички проблеми, които в момента са в сферата на енергетиката. Нямаме претенцията да изчерпваме с коментар всичко онова, което можем да определим като криза в енергетиката. Нямаме претенцията да носим решенията на това, което се случва в момента в страната, но очевидно се забравя фактът, че именно енергетиката, сметките за тока изкараха хората на улицата! Нещата са стигнали до непоносимост и празната дясна част на пленарната зала е едно едно крещящо противоречие с онова, което в момента тревожи българските граждани. Моля Ви, уважаеми председател и заместник-председател на Народното събрание, използвайте възможностите, които Ви дават позициите, за да призовете народните представители от ГЕРБ да влязат в пленарната зала. Уважаеми колеги, присъствието в пленарната зала и участието в дебати е отговорност и преценка на всяка парламентарна група и на всеки един народен представител. Мисля, че е безспорно колко е важна темата, която се обсъжда днес, за кризата в енергетиката и за сметките за ток. Аз не мисля, че ръководството на Народното събрание може по някакъв начин да внуши на депутатите от ГЕРБ, че тази тема е важна за всяко българско домакинство, за всяко българско семейство, за всяка българска фирма, за всеки българин. Нека да бъде пуснат звуковият сигнал, но въпросът е за отговорността на народните представители. Нека всеки си носи кръста! Думата за въпрос има госпожа Нинова. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, господин министър, колеги! Имам два въпроса – единият е към господин Райков, и единият е към господин Лефтеров. За да ги аргументирам обаче ще започна... ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Госпожо Нинова, според приетата процедура всяка парламентарна група има по два въпроса към всяко едно от изслушваните лица. Изчерпихме въпросите към господин Райков, към господин Василев. Останаха по въпрос към господин Лефтеров и към... КОРНЕЛИЯ само ако има желание, господин министър-председателят може да вземе отношение. Тогава преформулирам въпросите си към господин Лефтеров. За да ги аргументирам обаче, трябва да започна по-отдалече. Господин министър-председател, ще се обръщам и към Вас, защото се касае за държавна политика. През 2010 г. правителството на ГЕРБ прие решение за увеличаване на акцизите на акцизните стоки. Вследствие на това решение се увеличи контрабандата в България. В резултат на тази контрабанда намаляха приходите в бюджета. Правителството на ГЕРБ взе две решения, за да си попълни приходната част на бюджета, които – твърдим, сериозно удариха държавните дружества, включително и в енергийния сектор.

Второто решение е един юридически и икономически абсурд и то беше – приемане на закон със задно действие, а именно държавните дружества да приведат в бюджета неразпределените си печалби за минали периоди, в резултат на което от сектор „Енергетика” бяха прибрани в бюджета 1 млрд. 300 млн. лв. Това е юридически абсурд – първо, защото не може да има закон с обратно действие. И второ – икономически, защото тези дружества нямаха средства, взеха кредити, за да попълнят дефицита в бюджета, който е причинен от контрабандата, доведена от правителството на ГЕРБ. Конкретно: НЕК от консолидирания отчет за 2011 г. личи, че е привел 88 милиона само за една година, колеги! Не се знае какво е за 2012 г., защото още го няма отчета. За 2012 г. Българският енергиен холдинг е привел към държавния бюджет 890 милиона, при положение че ги нямат тези пари и им се налага да вземат кредити!

И ако ще проявявате законодателна инициатива, господин министър-председател, бихте ли внесли предложение този текст от Закона за държавния бюджет да отпадне още веднага, сега, по време на Вашето правителство, за да не се изнудват и рекетират повече държавните дружества по този начин?

компанията да бъде заварена от служебния кабинет пред финансов банкрут, както каза господин Райков? Благодаря. Въпросите към него са изчерпани, така че ще дам думата на господин Лефтеров. (Шум и реплики.) Господин Василев също може да отговори, ако иска само, защото и въпросите към него са изчерпани. Имате думата, за да дадете отговор.

Аз ще оставя на господин Лефтеров да даде конкретните цифри. Що се отнася до държавната политика, не смятам, че е далновидна политика – било за държавни, било за частни дружества, да се взема 80% от

Това обаче е решено в Закона за бюджета и е предложение, което финансовият министър трябва да разгледа, защото ограничаването на тези приходи в бюджета, тоест, ако дружествата не си внесат парите в бюджета, означава, че трябва също да отпаднат Това вече е много тежко и отговорно решение, което трябва да се огледа с Министерството на финансите и текущия Парламент. Що се отнася до политиката на декапитализация на държавните дружества, смятам, че 80% е изключително висока и неразумна цифра и тя не трябва да бъде една и съща за всички дружества. Трябва да се гледа спецификата на дружествата и техните нужди за инвестиционни програми. Това е по въпроса за държавната политика. По въпроса конкретно това какво е довело до НЕК, ще помоля господин Лефтеров да коментира конкретните цифри.

Дългосрочните задължения на компанията са 617 млн. лв. към края на месец март, а краткосрочните са 1,7 млрд. лв. Що се отнася до 80-те процента дивидент, който трябва да бъде плащан, да, той е натрупан на база и съответно е отчетен

Благодаря Ви, госпожо Манолова. Първо се радвам, че заседанието на Народното събрание се предава пряко радио, за да могат всички български граждани да видят кои са национално отговорните политици и кои групи са тук. (Шум Групата на Политическа партия ГЕРБ е в залата, нашият лидер е в залата (силен шум и реплики от КБ), интересно ми е къде е господин Станишев, къде е господин Местан? Добре че от тройната коалиция само господин Волен Сидеров е тук. Госпожо Манолова, отново вземам думата за процедура по начина на водене, тъй като Вие продължавате да нарушавате правилника за работа на Народното събрание.

след като поискахме процедура и Вие държите менторски тон на всички народни представители, на министър-председателя, на министъра на икономиката и гостите, които са в залата, и излагате имиджа на Народното събрание пред цялата общественост, дайте думата на председателя на Народното събрание (ръкопляскания от ГЕРБ), който води по-добре от Вас. Благодаря.

Заповядайте, господин Михов. Ще Ви помоля за по-спокоен тон. но спазвайте стриктно правилника, който вчера приехте с Вашите гласове. Одеве, преди 10 минути, госпожа Манолова, цитирам по памет, когато направи изказване тук, от трибуната, спомена кое колко е важно за българските граждани, а именно – сметките за ток дали са важни за обществото, дава заключения и становища относно Политическа партия ГЕРБ. Да Ви напомня, не Политическа партия ГЕРБ, а Група на Политическа партия ГЕРБ, защото от сутринта никога не го споменахте, казвате само ГЕРБ. Ние сме парламентарна група. Господин Миков, много Ви моля, помолете госпожа Манолова да седне на банките, да си взема думата оттам, да дава становища и Вие поемете воденето на заседанието. за да кажете каквото бяхте решили да кажете, макар че то е извън парламентарните правила. Има ли въпроси към изслушваните лица? Заповядайте.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, господин министър, уважаеми колеги! Въпросът ми е към господин Андонов – изпълнителния директор на Народен представител съм от 27. избирателен район – Стара Загора, на чиято територия е разположен комплексът „Марица изток”, който осигурява поминъка на десетки хиляди жители от Старозагорска, Хасковска, Ямболска и Сливенска област, и съществуването на минното дружество в неговата сегашна цялост и пълноценност и функционирането му е гаранция за икономическа и социална стабилност в тези области. В момента сме свидетели на огромните трудности на комплекса, на тежкото му финансово състояние, принудителните отпуски и мрачните перспективи за съкращения на работни места. Вследствие на водената през последните години политика „Мини Марица-изток” са в състояние на финансов фалит и технологичен срив. Някои от причините за това са, че след върховото натоварване на мините през 2011 г. от 33 млн. тона годишно производство, вследствие на бума от скъпите ВЕИ, производството през последните няколко месеца е сведено под критичния минимум до 12 млн. тона и в дружеството няма финансови постъпления.

и в момента стотици български предприятия, обслужващи въгледобивното дружество, са във фактически фалит. Опасността 7 хил. миньори и 5 хил. енергетици да останат без работа е огромна. Мините са спрели и инвестиционната си програма, което означава, че и технологичният срив на дружеството е предвидим. МАРИАНА ТОТЕВА: ... какви са причините за това състояние на дружеството, добиващо единствения национален енергиен ресурс, и в тази светлина – каква е перспективата за работните места в дружеството и има ли средства за изплащане на заплатите на миньорите? Каква е и Вашата позиция по предложените варианти за ценообразуване на крайната цена на лигнитните въглища, продавани от „Мини Марица-изток” ЕАД на централите от комплекса? Благодаря. народните представители, за които за първи път е усещането за време – ще моля да има разбиране. Същото ще проявяваме и към колегите от ГЕРБ. бихте ли взели думата да отговорите. Да помоля колегите от Коалиция за България да седнете, защото зоната оттам се образува и оттук. Господин Велчев, и госпожа Караянчева...(Шум

е следният: Българският енергиен холдинг не е безразличен към ситуацията, която е в Източномаришкия басейн. Още повече аз съм родом от този край и винаги съм милял за този район и съм казал, че това е историята на енергетиката. Няма да допусна да получим срив във въгледобива и оттам срив на производство от топлоелектрически централи. Какво предприе БЕХ като действие? Преди месец и половина имаше среща със синдикатите и с господин Божан Стоянов – заместник-министър, ресор „Енергетика”, на която се сформира екип с представители на НЕК, мини „Марица-изток” и електроенергийния системен оператор, които изготвиха план за следващата година, за следващия регулаторен период, в който се направи разчет за натоварване на източномаришките централи и оттам – осигуряване на добива, който те ще работят в този едногодишен период. Разчетите бяха направени за добив 22 млн. т годишно при запазване на същия персонал, запазване на всички възнаграждения.

Мисля, че цената, която се предлага – в рамките между 92-94 лв. на тон условно гориво, може да покрие издръжката на мини „Марица-изток” за следващия регулаторен период. Благодаря и аз, господин Андонов. Въпросите са към изчерпване. Мисля, че няма други желаещи да задават въпроси. Още повече правилата, които бяхме приели, са по два въпроса. Така че ако сме изчерпали задаването на въпроси, искам да призова за финалната фаза от разписаната процедура

Няма. Да благодарим на изслушваните лица. Това не значи, че им казваме да напуснат залата. Хубаво е да останат, за да чуят отношението на парламентарните групи. Вземането на отношение минути. Парламентарната група на ГЕРБ ще вземе ли отношение по изслушването? Има ли Ваш представител, който желае да вземе отношение?

Трябва да си припомним защо всъщност в първото си редовно заседание, след полагането на вчерашната клетва, новото Четиридесет и второ Народно събрание се занимава с този въпрос? Отговорът е много ясен. Защото така трябва да бъде! Защото българският народ се нуждае от Народно събрание, което да се е освободило от противоконституционната хватка на Министерския съвет, прилагана през последните четири години, и да покаже на гражданите, че може да се занимава с конкретна проблематика заедно с представителите на Министерския съвет, за да има конкретен резултат. В този смисъл, макар и заредена с емоции, заредена понякога с хаотични мнения, тази дискусия дава надежда, че може по различен начин ние като довереници на българските граждани да бъдем полезни. Вижте ситуацията, до която бяхме доведени всички. Не бива да забравяме защо този въпрос е важен. Защото само преди няколко месеца това беше поводът предходното правителство предсрочно да прекрати мандата си. Защото хората не изтърпяха. Не изтърпяха резултатите от политиката, прилагана в енергетиката. И не само там, разбира се. Защото в крайна сметка, поглеждайки картата на състоянието на българската енергетика, виждаме, че на пръв поглед състоянието е абсурдно. Хората са недоволни, не могат да понесат в пъти увеличените сметки. Недоволна е и самата енергетика. Масово има има загуби в производството на енергетиката, а в същия момент се отчитат печалби, в същия момент се иска увеличение на цената на тока. Масово инвеститорите, които са вложили парите си в енергийни инсталации, са недоволни. Очевидно е сбъркан моделът. Очевидно някой не си е свършил работата. Очевидно има нужда от промяна. И само поглеждайки какво ни предстои, а то е много тежко, и тук се съгласявам с мнението на служебния кабинет, че състоянието е изключително тежко, всъщност се нуждае от нашето мнение,

Трябва да припомним, че към днешна дата енергетиката беше доведена до абсурд – при налични мощности да не може да произвежда и да не може да изнася. Забележете сравнението на фактите – ако през 2008

Абсурдът е, че в момента ние практически не изнасяме, защото сме наложили допълнителната такса пренос, която беше обяснена тук, но която очевидно пак е резултат на сбъркано законодателство и сбъркана политика, която е прилагана. Още по-неразбираемо е, че всъщност през цената на електроенергията, която трябва да бъде полезна както на българските граждани, така и на българската икономика като мотор на растежа, всъщност се казва, че бюджетът се е закачил и източил 1 млрд. Ще припомня, че през 2012 г. за първи път в рамките на Закона за бюджета беше прието абсурдното становище да се връщаме назад за неразпределената печалба, която в огромния случай се оказа липсваща само на хартия, защото през това време предприятията бяха реинвестирали част от тази печалба. Абсурдите обаче продължават, защото ние чухме днес едно честно признание от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, че въпреки наличния план на енергийния системен оператор, за да има балансирана управляема система на българската енергетика, тя да е полезна, да не е застрашена от сривове, трябва да има около 600 мегавата възобновяеми енергийни източници, а в момента те са нараснали с пъти, както над три пъти е нараснало и задължението да се плаща към инвеститорите. Какво означава това? Това означава, че българското правителство тогава не си е свършило работата. Имало е план, той трябва да се изпълнява. Трябва да се оценят последствията. Всъщност това не е направено. Възниква големият въпрос: „Защо?”. Възниква големият въпрос: „Как сега ще решим последствията?”. Това е тежкото в момента – как ще решим тези последствия. Не трябва да забравяме, че междувременно и други неща в българската енергетика, свързани с интерконекторните връзки, трябваше да бъдат решени. Четири години не се завършиха. Трябва да припомним, че трябваше да бъде увеличено хранилището за газ в Чирен. И то не бе свършено. Това не е случайно, защото българската енергетика и българските граждани понесоха резултатите от тази сбъркана политика. И когато казвам, че днес има надежда за всички, ние предлагаме четири конкретни неща. Първо, настояваме пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране,

каквото е необходимо – промени в законодателството, съдействие на комисията, тя да се въздържа от автоматично увеличаване на цената на електроенергията в момента. Защото на нас ни е необходим спешен план за стабилизация на българската енергетика, ребалансиране на цялата структура и взаимоотношения в нея, за да можем накрая на финала да имаме приемливи за населението цени и да имаме приемливи цени както за самата енергетика, така и за българската икономика. Второ, ще предложим още днес проект за решение, с което да възложим на министъра на труда и социалната политика в служебния кабинет и на министъра на икономиката, енергетиката и туризма в служебния кабинет да направят светкавичен анализ на действащата система за социално подпомагане за енергийни помощи на българските граждани в посока на нейното разширяване

с което да възложим на действащия Министерски съвет и на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране незабавни стъпки за въвеждане на двутарифна система за отчитане на електроенергията с праг 75 киловата. Това е крайно необходимо. Трябва да помогнем на хората.

Михалевски. От името на Движението за права и свободи виждам господин Алиосман Имамов – заповядайте, господин Имамов. Днешното изслушване и дискусия по този изключително актуален въпрос ще има полза и ще изиграе своята роля, ако в края на краищата тези, които ни гледат и слушат, се убедят, че ние дълбоко сме загрижени и ще предприемем конкретни мерки да бъде регулирана цената на електроенергията. Казвам да бъде регулирана, в най-добрия случай тази цена да не съдържа спекулативни елементи и хората да са съвсем наясно защо и колко плащат за разхода на електроенергия. Не съм експерт по енергетика, но тук има чисто икономически и финансови въпроси, които според мен заслужават особено внимание в процеса на решаването на този актуален проблем. Тези въпроси засягат потреблението, износа и цените на електроенергията. По отношение на потреблението смятам, че е дълбоко погрешно да се правят каквито и да било сметки без ясна визия за това какво ще бъде потреблението след 15-20 години. Ако ние нямаме яснота колко електроенергия ще потребява България след 15-20 години, всички разговори

Потреблението на електроенергия е един от най точните косвени индикатори за развитието на икономиката. Потреблението на електроенергия нараства най-вече, поради факта че икономиката е в оживление, че икономиката расте. Днешният спад на потреблението в най-голяма степен се дължи на обстоятелството, че икономиката е замръзнала, тя е в дупката на кризата. Естествено към този процес имат отношение и малко по голямата ефективност, принудата да правят икономии, особено домашните потребители, поради обстоятелството че не могат да си плащат този ток. По отношение на износа смятам, че всички мерки, които оттук нататък трябва да бъдат взети, трябва да имат една и съща цел – да отпушат износа. България винаги е била един от стабилните износители на електроенергия в района – вижте данните за последните години и ще го видите. Според мен е престъпление да се възпрепятства износът на електроенергия от България. Именно малкият ни износ в момента принуждава правителството да търси начини да намали потреблението, защото няма как и къде да складира излишните количества електроенергия. По отношение на цените. Уважаеми господин премиер и господин министър, според нас трябва да се премахнат всички непазарни елементи от формирането на цените на тока или те да бъдат намалени до минимум. да бъдат намалени до минимум. Мисля, че до известна степен е сбъркана философията на промяната в това отношение. Проблемът с това, че хората няма как да плащат сметките си, в по-голямата си част е свързан с ниските доходи и в по-малката си част – с високите цени на електроенергията. БСП, мерките трябва да обхванат и конкретни действия, свързани с подпомагане на тези, които не могат да си плащат сметките. сметките. Електроенергията е публична стока с много ниска степен на еластичност, тоест тя не зависи от цените и от доходите. Задаваме си въпроса: нормално ли е в нашия век едно семейство да бъде лишено от ток, заради това че не може да си плаща елементарните домашни нужди от тази публична стока? Отговорът е категорично „не”! Следователно държавата е длъжна на тези, които не могат да си плащат потреблението на тази публична, подчертавам, стока, да осигури условия, да ги подпомогне, за да не изпадат в унизителни състояния – да не могат да си плащат елементарните потребности. По отношение на два основни показателя, по които смятам, че се злоупотребява и се води дискусия и в тази зала днес. Включително и бившият министър господин Добрев спомена тази тема. Относителният дял на възобновяемите енергийни източници брутно, крайно потребление на енергия – това са данни от официален уважаван източник – нараства значително след 2008 г., господин Добрев. Мога да Ви дам точни данни.

значително нарастна през последните три-четири години. Това са факти. Няма как да бъдат отречени тези факти. Това е положението! Вторият показател, по който също се води дискусия тук и има известна спекулация, е показателят за енергийна ефективност. За България този показател, господин Добрев, пак се обръщам към Вас, защото Вие сте цитирали тези данни, след 2008 г. също се влошава.

процент. Когато използваме подобна информация за доказателства на такива важни процеси, трябва да използваме сигурни източници. Благодаря.

Дами и господа народни представители, днешното изслушване на високопоставени държавни служители беше необходимо, но аз не мога да кажа, че беше полезно. Изводът ми след няколко часа, в които задавахме въпроси в отсъствието на партията, която управляваше България в последните четири години, показаха няколко неща. Първото от тях е, че служебният кабинет по време на своето управление не е направил абсолютно нищо, за да подобри състоянието в енергетиката, да направи така, че да свали сметките за тока и да въведе регулация чрез регулаторния държавен орган.

Райков? Защо тогава Европа не каже да закрием ДКЕВР? Вие си противоречите просто. Казвате, че не може, това щяло да доведе до санкции от Европа. В същото време има регулаторен орган, който е задължен да регулира цените. Ако те са несъстоятелни, ако те са надвишени, както са в момента, той да се намеси. Защо съществува ДКЕВР? Тук беше председателката на ДКЕВР – ние ясно видяхме защо съществува. До момента ДКЕВР съществува, за да бъде адвокат и лобист на ЕРП-та, които със своето престъпно, нахално поведение през последните години доказаха, че България е колониална страна. Това го твърдя от години и го доказвам с аргументи. Ние чухме лично тук Харитонова, която вместо да каже как ще намали сметките и как ще парира искането за 40-процентно увеличение, да казва, че това не може да стане, и че ако вземе лицензите на ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО ПРО, не знаела какво ще произлезе от това. Вие сте длъжна да го направите, Харитонова! Длъжна сте да го направите, защото сте назначена за това. Вие сте несъстоятелна – и Вие, и шефът на БЕХ Андонов, който пък не може да обясни как така НЕК е задлъжняла. Стана ясно обаче как е задлъжняла НЕК – чрез обезкървяване на държавните дружества, нещо, в което ГЕРБ са проявили голямо изкуство през последните три-четири години. Държавните компании са обезкръвени. Това е класическа схема, за да бъдат подготвени за приватизация. За голямо щастие на българското общество времето не им стигна и също така нямаше възможност да фалшифицират изборите така, че да си осигурят втори мандат. По тази причина тези дружества останаха обезкръвени, но неприватизирани от лобистките и приближени кръгове на управляващите до вчера. положението в енергетиката е много, много сериозно, много лошо и е лошо благодарение на насочена политика, бих казал, насочен заговор. Заговор, който, от една страна, обезкръвява държавните дружества, от друга страна, подпомага колониалните ЕРП-та, от трета страна, не взима никакви мерки, за да регулира цената на тока и по този начин колониалното робство става двойно и тройно. Хората стават все по-бедни – не могат да си плащат сметките, все по-зависими; държавните дружества се обезкървяват, за да отидат в ръцете, които ще посочат някои лобистки кръгове. Утре ще кажат кой да купи тази и тази компания. От трета страна, в България ще се увеличи безработицата, защото, както чухме преди малко, в някои райони и миньори, и работници са застрашени от безработица, защото се води насочена политика. В последните седмици и месеци, може би, системният оператор, така наречен, умишлено занижи производството на ток и определени мощности в изгода на кои? – На американските компании, които държат ТЕЦ „Марица 1 и 3”, на компаниите на Ковачки – един олигарх, който се закриляше от ГЕРБ през всички тези четири и в ущърб на държавната „Марица 2”, и в ущърб на АЕЦ „Козлодуй”. Защото, ако искаха, и кабинетът на ГЕРБ, и служебният след това можеха да регулират цените. Можеха да направят схемата, по която се изчислява цената на тока така, че в нея да преобладава евтиния ток – този от

герберите дадоха лицензии. Напълниха гушите на няколко човека, те се отчитаха съответно в черната каса на ГЕРБ. През това време българинът трябваше да плаща още и още по-високи сметки. Ето затова ГЕРБ мълчи днес цял ден. Ето за това групата я няма. Ето за това лидерът на ГЕРБ не смее да излезе тук и да каже поне две думи по най-важния въпрос в момента на България – цената на тока, енергетиката и бъдещето на енергетиката. Защо нямате позиция, дами и господа от ГЕРБ? Защото се чувствате виновни, защото нямате какво да кажете и защото Вашето поведение е безотговорно, въпреки твърденията и евтините изпълнения, които правите, подмятанията, които от няколко дни вървят по медиите от Ваша страна. Вашето поведение именно е безотговорно и го доказахте днес много ясно. То се видя и пред камерите как излизате, когато трябва да кажете позиция по най важния въпрос – цената на тока. Хората очакват от Вас, Вашите избиратели го очакват от Вас. Те днес видяха, че на Вас изобщо не Ви пука колко ще струва тока. Изобщо не Ви пука и това си личи по самодоволните Ви физиономии, по арогантното Ви поведение, по евтините номера,

протестите Ви свалиха от власт. Ние, като народни представители, сме задължени да бъдем отговорни и веднага да вземем мерки, които да намалят цената на тока. Ние вече сме внесли такава мярка. Парламентарната група на „Атака” внесе днес в Деловодството искане за мораториум върху цените на тока – нещо, което предлагаме от 2008 година, и то се сблъска в стената, наречена „Граждани за европейско развитие на България”, защото те искат ние да живеем не европейско развитие, а в много африканско развитие. Поради тази причина спираха тези мерки, отхвърляха нашето предложение за мораториум върху цените на тока докато се направят промени в Закона за енергетиката, докато се направят промени в състава и ръководството на тези държавни институции, на които днес чухме техните представители – и БЕХ, и НЕК, и и ДКЕВР. Всички те са за уволнение и за разследване. Много силно се надявам това да стане в много кратки срокове, защото те работеха като поддръжници на монополите, а не като техни регулатори. Мораториум върху цената на тока. Това е изпитанието и тестът, който „Атака” предлага на всички депутати от Четиридесет и второто Народно събрание. Да Ви видя колко Ви е грижа за народа, дали ще гласувате „за” или „против” този мораториум.

на електроенергия, наличните свръхмощности и плащането на студен резерв за мощности, които не работят. За някои, които казват, че като имаме свръхмощности, те не работят, това нищо не означава. Означава, и то много означава. Според мен, това изслушване беше опит на бъдещите управляващи партии да оправдаят своите бъдещи действия с наследството, което получиха. За съжаление, обаче някак си не им се получи, защото нито могат да ни обвиняват в сключени дългосрочни договори, нито за ВЕИ-тата, въпреки че това бе най-силното обвинение. Но всички тези договори за ВЕИ са сключвани по закона от 2007 г., напомпан допълнително 2008 И това правителство май месец 2011 г. спря подписването на договорите. Това са фактите! Това са фактите! Нито може да ни обвините, че сме подписали споразумение за „Белене”, по което се платиха милиард и половина лева. Тези милиард и половина лева бяха достатъчни, за да се санират всички блокове в цялата държава безплатно от държавата за гражданите.

Много услужливо пропуснахте да споменете, че имаме нов договор за газа и за първи път правителството с новия договор намали цената на газа. Премахна посредниците, с които спести на българските потребители 300 милиона долара на година. на година. Пропуснахте да кажете, че за пръв път, по време на правителството на ГЕРБ, се стартира проучването на дълбоко Черно море с най-големите световноизвестни компании и след четири години България и след четири години България ще има собствен газ с 35% по-евтин. Похвалихте се с бъдеща законодателна инициатива за ДКЕВР. За, съжаление, ние още сутринта внесохме предложение за промяна в състава на ДКЕВР и избор с две трети. Само че пропуснахте да кажете и за двете трети. Може би сте се отказали от това, съставът на ДКЕВР да се избира с две трети?! Това може би вече не е изгодно?! По отношение на По отношение на двете тарифи, не мисля, че тази идея е добра, но ще имаме възможност да я коментираме, защото социална политика не се провежда през цената на тока. Има си енергийни помощи. Ако искате да подпомогнете енергийно бедните, трябва да увеличите сумата от 100 милиона, които съществуват в момента в бюджета, на по-висока сума. Защото, разделяйки ги на две тарифи, Вие не гарантирате, че тази преференция до 75 киловата и ниска цена се ползва само от бедните хора. Тази преференция ще се ползва от всички, защото средната класа и хората, които имат големи възможности в България, имат например вили, които ще ползват. Да не говорим, че може да се злоупотребява – има два, три електромера, които се слагат. Вашето правителство 2005 г. махна тази двутарифна цена на електроенергията, просто защото е неефективна. Да не говорим, че ако направите две тарифи - до 75 киловата е искът, това означава над 75 киловата да увеличите или за потреблението, или за бизнеса. Как ще се стимулира бизнесът с по-скъп ток? По отношение на потреблението и защо потреблението на електроенергия е спаднало? Господин Имамов, преди малко аз чух от някои от преждеговорившите, че спадът че спадът на икономиката е причина да спадне консумацията на електроенергия, и то спадът в промишлеността. Това не е вярно, защото 2012 г. Вие знаете, че промишлеността отбеляза ръст

Причината за ниската консумация на електроенергия и причината тази консумация да продължи да намалява е от това, че ние харчим пет пъти повече електроенергия, отколкото средното в Европейския съюз и това няма как да бъде оборено. Втората половина на миналата година се дадоха 800 млн. лв. за българските малки и средни предприятия за модернизация. Те сменят машини от 1970 г., които харчат пет пъти повече ток, отколкото новите. Тази тенденция ще продължи. Защо е обезкръвена НЕК? Понеже и това се каза, че едва ли не ние сме я обезкръвили, аз не зададох този въпрос, защото той е риторичен. Ако не бяха милиард и половина по „Белене” и 1 милиард за Цанков камък, НЕК щеше да има 1 милиард на депозит. Благодаря Ви.

Първото Ви изречение беше „Системата е пред срив” – Вие сте им го предоставили. Енергийната система е за овладяване. Опитали са да я овладеят. Вие им го предоставихте. Отгоре на това при всички такива бомбастични твърдения, че сте намали цената на газа, кажете ми колко конекторни връзки изградихте през това време?

за техническото, икономическото и финансовото състояние на всички енергийни предприятия, включително и на ЕРП-тата, за да можем да вземем най-правилното решение и да изведем системата от срив, да я изведем от колапс, а не да ръкопляскаме така безотговорно, уважаеми колеги. Това нещо трябва да се направи от нас. За да се направи, ще се върна към онези неща, за които преди малко министърът каза.

шест години, включително и през последните четири години Движението за права и свободи предлага за енергийната ефективност да се отделят съответните средства и питам аз Вас от ГЕРБ:

Какво направихте с либерализацията на пазара? – Нищо! Какво направихте с отделянето на енергийния системен оператор от Това, което направи предишното управление, когато икономиката наистина имаше ръст, е да построи нови мощности, за да покрие

Предлагам да закрием заседанието, но преди това да обявя, че от 15,30 ч. в зала „Запад” ще се проведе заседание на Временната парламентарна комисия по изработване на Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и второто Народно събрание. Накрая да благодаря на министър-председателя, на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, на представителите на структурите от енергетиката и на всички Вас за това изключително напрегнато заседание. Благодаря Ви. По правилник